[19:58:02]: Først vil eg takke Raudt, som har fremja denne saka. Skal vi få til ei meir berekraftig utvikling, og skal vi nå klimamåla som vi set, er det viktig at alle bransjar bidreg, også byggjebransjen. Byggjebransjen utgjer ein stor del av klimagassutsleppa både direkte og indirekte, alt etter kva areal det er bygt på, og kva materialar ein brukar. I denne bransjen kan ein få til veldig mykje bra. bra. Det er viktig både å få betre tal på utslepp frå byggjebransjen og å bli mykje betre på å gjenbruke bygningsmaterialar og byggje om i staden for å rive. Det skjer mykje spennande med ny design for bygg der ein tenkjer demontering og gjenbruk allereie i produksjonsfasen av vindauge og bygningselement. På enøkseminar med SINTEF i november spurde eg om det var for tidleg å stille slike krav, og deira tydelege tilbakemelding var at det er på høg tid å stille krava.

Denne metodikken er allereie i bruk av forbildeprosjektet. Gjennom dette arbeidet har ein synt at det går an å byggje med minst 50 pst. mindre utslepp enn det som er vanleg. Vi støttar difor forslaget om at kommunane skal kunne få heimel til å seie nei til riving, med klima som argument. Om vi skal nå klimamåla, er det nødvendig med pisk og med gulrot, og kanskje endå viktigare er gulrota. SV meiner det gjev motivasjon å vere med og kutte klimagassar, og vi møter mange i byggjenæringa som er ivrige og står på for å auke gjenbruk av byggjevarer.

Det går i riktig retning, men det går for sakte. Å redusere alle typer utslipp knyttet til bygg og anlegg er helt nødvendig hvis Norge skal klare å nå målet om 55 pst. lavere utslipp innen 2030.

helt nødvendig å bare bygge nytt når vi må, og ellers gjenbruke det vi kan. Årlig rives rundt 22 000 bygninger i Norge. Det er alt fra gamle hytter uten innlagt vann til store kontorkomplekser i de største byene, og det aller meste rives for å bygge en ny bygning på samme tomt. Hvis flere av disse isteden hadde blitt oppgradert, kanskje bygget på, og brukt videre, kunne vi kuttet norske utslipp betydelig, men skal vi få til det, må vi begynne å si mer nei til riving. Vi må også lage regler som legger til rette for det, og det offentlige må gå foran som et forbilde og et godt eksempel. Samlet sett er offentlig sektor den i særklasse største utbyggeren i Norge, så hva offentlig sektor gjør, gir også resultater direkte på norske utslipp. Hvis staten og kommunene begynner å rive mindre, kan det leses rett ut av utslippsstatistikken. Rødts Rødts forslag er et langt skritt i riktig retning for å få til lavere utslipp fra byggenæringen, og derfor er det synd at stortingsflertallet i dag avviser forslagene. Når Rødt foreslår å utrede hvordan f.eks. reglene for dokumentavgift fungerer, er ikke det noe vi bare har trukket opp av hatten for moro skyld. Forslaget er tidligere fremmet av næringen selv. Så sent som våren 2022 ba Grønn byggallianse og Norsk Eiendom om dette i et høringssvar til Stortinget. I dag står regelverket på flere punkter i veien for å gjøre det vi ønsker – å rive mindre og gjenbruke mer. Da må vi se på dette regelverket. Det vil Rødt, og mange av forslagene våre i dag handler nettopp om det. Heldigvis kommer det nye muligheter til å forbedre reglene allerede til neste år, og det er bra,

[20:03:39]: Den mest bærekraftige bygningen er allerede bygget. Det er en kjensgjerning at det å ombruke, rehabilitere og redesigne det vi allerede har laget, er et sentralt prinsipp i sirkulærøkonomien som vi i De Grønne mener er en viktig bærebjelke i den nye økonomien vi er nødt til å komme over i hvis vi skal løse oppdraget med å skape et bedre liv for mennesker og dekke behovene deres bedre, samtidig som vi kommer oss innenfor planetens tålegrenser. Dette er derfor et svært godt forslag lagt fram av Rødt, og vi synes også at forslagene som er videreført i komiteen av Rødt og SV, er gode. Er vi i De Grønne bitre for at vi ikke sitter i komiteen og må sitte og se på at SV og Rødt har de gode miljøforslagene? Ja.

Ein viktig strategi for å få til dette er nettopp å rive mindre og gjenbruke meir. Regjeringa jobbar med å følgje opp strategien Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning, som gjeld for statleg sivil sektor. Ein del av dette er, som sagt, å rive mindre og gjenbruke meir fast eigedom. Dette er viktig òg når staten skal leige lokale i marknaden. Gjenbruk av bygningane er eit godt bidrag for å redusere klimagassutsleppa og for å avgrense bruken av naturresursar. I tillegg er det eit bidrag til vidareføring av vår felles kulturarv. Vi vil stille gode verktøy til rådigheit for kommunane. Regjeringa arbeider med ein klimakalkulator for planlegging, som kan danne grunnlag for å gå vidare med klimarekneskap.

riving i byggjesaker av klimaomsyn. Kommunane må bruke arealplanane til å styre dette, og når det er sagt, er eg heilt samd med komiteen i at vi må bevare fleire bygg. Regjeringa vil sjå nærare på korleis dette er ivareteke i plandelen i plan- og bygningslova i dag, og vurdere om det er behov for endringar. Frå januar i år kom det nye reglar i plan- og bygningslova som har gjort det enklare å ta i bruk eksisterande bygg til nye føremål. Kommunane må no følgje opp og nytte nytte moglegheitene dei har til å gje utbyggjarar unnatak frå tekniske krav. Regjeringa arbeider vidare med å vurdere korleis klimagassutslepp frå bygging kan reduserast. Mindre avfall frå bygging og meir ombruk av byggevarer er ein del av dette arbeidet. Korleis data frå klimagassrekneskap kan nyttast for å kartleggje utslepp, vil òg bli vurdert. Vi har fleire omsyn å balansere når utsleppa skal ned. Det er eit viktig mål å halde allereie høge byggekostnader så låge som mogleg og vurdere korleis ulike tiltak verkar inn på dei kostnadene, før vi avgjer konkrete løysingar i regelverk. Dette var vi også innom i den førre saka. Byggenæringa er òg ein viktig del av løysinga. Regjeringa har invitert byggenæringa til dialog om klimapartnarskap.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier (Innst. 94 S (2023–2024), jf. Dokument 3:11 (2022–2023))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

Riksrevisjonens grundige rapport har sett på både kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier. Det er mange kilometer vei! Det Det er Nasjonal transportplan, vedtatt i denne sal, som gir de overordnede mål for trafikksektoren, og de samme mål gjelder for både Statens vegvesen og fylkeskommunene som eiere og driftere av veiene. Målet for undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad veimyndighetene legger til rette for effektiv drift av høy kvalitet. Undersøkelsen omfatter i hovedsak perioden 2015–2022. Riksrevisjonen har ikke sett på fylkeskommunal styring og oppfølging. Dette er en viktig undersøkelse siden drift og vedlikehold kan ha stor betydning for omfanget av skader på veibanen, skader på kjøretøy og ikke minst risiko for trafikkulykker. 20 mrd. kr årlig er ikke i seg selv en garanti for et vellykket resultat, men kvaliteten på arbeidet er avgjørende for å få gode resultater og trygge veier. Riksrevisjonen konkluderer med at kostnadene til drift og vedlikehold har økt betydelig siden 2015, men at dette ikke har gitt mer framkommelige, mer miljøvennlige eller tryggere veier. De slår også fast at regionreformen har åpnet for lokale tilpasninger, men samtidig gitt mindre stordriftsfordeler og mer fragmenterte kompetansemiljøer. Riksrevisjonen konkluderer videre med at det er flere svakheter ved Statens vegvesens styring og oppfølging av drift og vedlikehold – de har for lite styringsinformasjon og utnytter ikke data godt nok, de planlegger i liten grad vedlikehold på lang sikt, de har svakheter i flere av sine rutiner, IT-systemer og læringsprosesser, og de har svakheter i arbeidet med å utforme og følge opp driftskontraktene. Riksrevisjonen konkluderer i tillegg med at Samferdselsdepartementet ikke sikrer seg god nok informasjon om resultatene av arbeidet med drift og vedlikehold. Med dette som bakgrunn mener Riksrevisjonen det er kritikkverdig at det på tross av betydelig økning i kostnadene ikke har gitt seg utslag i kvaliteten på veiene. De mener det er kritikkverdig at det finnes flere svakheter i Statens vegvesens styring, og det er ikke tilfredsstillende at departementet ikke sikrer seg god nok informasjon om resultatene. resultatene. En samlet komité slutter seg til Riksrevisjonens konklusjoner og kritikk. Komiteen understreker at det må være et klart mål at drifts- og vedlikeholdsarbeidet på riks- og fylkesveiene skal bidra til å øke trafikksikkerheten. Undersøkelsen viser at utførelsen av drift og vedlikehold har stor betydning både for risikoen for at det skjer en ulykke, og for ulykkens skadeomfang. Ulykkesfaktorer som kan relateres til drift og vedlikehold, har medvirket i omtrent 30 dødsulykker i året i perioden 2017–2021. Komiteen mener dette er et for høyt tall, og at det er urovekkende at dette tallet ikke reduseres på tross av økt ressursbruk. Komiteen har stor forståelse for at vedlikehold av veiene, spesielt vintervedlikehold, vil ha store variasjoner i kostnader. Værforholdene på relativt korte strekninger kan variere stort med hensyn til både nedbørsmengde, vind og temperatur. Dette gjør det vanskelig å sammenligne driftskontrakter. Komiteen mener likevel det er svært viktig, og at det ligger et stort potensial i å ha gode rutiner og systemer. Det er forunderlig at Statens vegvesen og politiske myndigheter ikke har tatt i bruk informasjon de allerede har tilgjengelig. Det er også underlig at departementet ikke har innhentet informasjon om resultatene av de tilførte ressurser. Komiteen merker seg at Statens vegvesen har iverksatt flere utviklingstiltak for å utbedre svakhetene. Det er bra. Riksrevisjonen har en rekke anbefalinger til hva som bør gripes fatt i og bli bedre.

Vi merker oss at statsråden i sitt svar bekrefter at departementet vil følge opp Riksrevisjonens anbefalinger. Det er altså en samlet komité som takker Riksrevisjonen for en god og viktig rapport, som slutter seg til konklusjoner, kritikk og anbefalinger – med unntak av det ene nevnte punktet fra

Undersøkelsen viser at kostnadene til drift og vedlikehold har økt betydelig, men uten effekt på måloppnåelsene. Det har ikke blitt færre ulykker, ikke bedre klima og ei heller bedre framkommelighet. Rapporten sier at forhold knyttet til drift og vedlikehold var en medvirkende årsak til hele 30 dødsulykker i året i perioden 2017–2021, og da spesielt knyttet til vinterveidrift. Vi har en nullvisjon for hardt skadde og drepte Vi har ikke et eneste liv å miste, hvert tapte liv er ett for mye, og derfor må vi ta denne kunnskapen på alvor. Dette har riktignok ikke vært ukjent informasjon. Mange av utfordringene har vært belyst i de årlige samferdselsbudsjettene. Allikevel har prioriteringene over tid blitt feil. Veisektoren har gjennomgått en betydelig omorganisering i den perioden undersøkelsen har foregått, noe også Riksrevisjonen peker på, først ved etableringen av Nye veier og så ved regionreformen. Samtidig har det blitt etablert tre nye OPS-prosjekter med langsiktige driftskontrakter. Statens vegvesen har i samme periode hatt en rekke politiske bestillinger på både nedlegging og omorganisering. Underveis har det forsvunnet betydelig kompetanse, og vedlikeholdskontrakter har blitt betydelig geografisk oppstykket dette peker også samferdselsministeren på i sitt svar til Riksrevisjonen – og som følge av det har man fått tap av stordriftsfordeler. Det er nå iverksatt flere forbedringstiltak, og spesielt vil den nye divisjonsorganiseringen i Statens vegvesen bidra til mindre fragmentering. Videre peker ministeren på at mange av anbefalingene i Riksrevisjonens rapport allerede er i gang i etaten. Arbeiderpartiet er med på flertallsmerknadene fra komiteen. I tillegg peker vi på regjeringens klimastatus og -plan som viser hvordan regjeringen jobber med å nå disse. Denne regjeringens politikk er å ta bedre vare på det vi har, nettopp på bakgrunn av det Riksrevisjonen også har funnet. Tilstanden på bruer, tuneller og fylkesveier i en tid hvor vi har mer flom og ras, krever langt mer systematisk arbeid og omprioriteringer, både for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten og – ikke minst i disse dager – for å øke beredskapen. Samferdselssektoren har under forrige regjering blitt mer fragmentert, og kostnadene til drift og vedlikehold har flydd i taket. Vi har en stor jobb å gjøre med å få til en mer rasjonell drift og med det få ned kostnadene. Mye av dette er en del av bestillingene i det framskyndede arbeidet med Nasjonal transportplan. Vi vil bruke samferdselsmidlene til mer enn å bygge infrastruktur. Vi vil bygge sterke kompetansemiljøer hos norske entreprenører og sørge for at de bruker innovasjon og ny teknologi. Da må vi gi norske entreprenører muligheten til å vinne anbud. Vi har altfor mange eksempler på anbud vunnet av utenlandske entreprenører kun basert på pris, noe som har kostet oss dyrt både i kroner og ikke minst i tap av norsk kompetanse. Et samfunnsøkonomisk regnskap vil vise dette. vise dette. Arbeiderpartiet slutter seg altså til Riksrevisjonens anbefalinger.

Planlegginga av vedlikehald må verta meir langsiktig. Rutinar og IKT-system må verta betre. Det må òg utforminga og oppfylginga av driftskontraktane. Statens vegvesen må arbeida meir systematisk med å læra av sine feil.

Eg er glad for at samferdselsministeren tek kritikken og tilrådinga frå Riksrevisjonen på alvor og fylgjer dette opp.

[20:20:29]: La meg først takke Riksrevisjonen for en grundig, interessant og alvorlig rapport. Jeg vil også takke saksordføreren for en grundig og god redegjørelse som peker på mange av problemstillingene.

Det har liksom vært en gjenganger at alle veiprosjekter har økt i kostnader hele tiden. Man kan godt si at noen reformer kanskje ikke var optimale, men det var på tide å gjøre noe.

Jeg kan gi Statens vegvesen honnør for én ting, for i 2022, etter at noen av oss hadde etterlyst dette i flere år, målte man for første gang hva forsinkelsestimene var på de største riksveiene – E16, E18, E39, rv. 3 og E6 sør for Trondheim.

Det er spesielt at man de siste par vintrene har hatt et kaos med noen få centimeter snø eller is, særlig på Østlandet. Når man vet at det er meldt glatt, meldt kaldt, meldt snø, stopper altså store deler av samfunnet opp.

Da må vi tenke nytt hele tiden, for det vi har gjort gjennom mange år, er tydeligvis ikke godt nok. Det er ikke sånn at reversering av reformer nødvendigvis er det riktige, men vi kan kanskje gjøre dem vi har innført, Første bud for å kunne gjøre noe med det, er at vi må ha helhetlige planer og få en samlet oversikt. Landets fylkeskommuner har god oversikt, men det er ikke samkjørt med staten. Staten burde ta sin del av ansvaret og sørge for å få en helhetlig vedlikeholdsplan, sånn at vi kan budsjettere langsiktig og ta det på alvor – ikke at det blir politisk spill, pekefinger og pekeleken fra år til år.

[20:25:06]: Dette er det veiarbeidet vi i De Grønne vil prioritere. Hadde vi som samfunn brukt veiressursene på å sikre, både flomog skredsikre, vedlikeholde og drifte de veiene vi allerede har, framfor å bruke milliarder på å bygge gigantiske motorveiprosjekter, som typisk går parallelt med eksisterende veier og transportårer, hadde vi antakeligvis spart liv, spart penger og, ikke minst, spart klimagassutslipp og naturødeleggelser, som vi i dag må slite med. Vi ønsker derfor å prioritere dette arbeidet, og vi ønsker derfor også å stemme for de fleste av Fremskrittspartiets forslag i denne saken. Vi synes de viser handlekraft og retning for dette arbeidet framover, selv om vi nok mistenker at vår motivasjon for å støtte dem er en annen, og at Fremskrittspartiet muligens ønsker seg mer Ole Brumm-politikk, med ja takk, begge deler, til både drift, vedlikehold og nybygging av nye veier. Jeg vil minne om at Ole Brumm-politikk i dette tilfellet ikke kan være et nedsettende uttrykk, all den tid jeg har det navnet jeg har. (Munterhet i salen.) Unntaket er forslaget om å prioritere mer av trafikksikkerhetsressursene på arbeid med veikvalitet. Vi i De Grønne mener at det er viktigere trafikksikkerhetstiltak, f.eks. midtdelere, arbeid med sikring av myke trafikanter og trafikkregulerende tiltak, som er mer effektive enn kun å fokusere på veikvalitet, så det forslaget vil ikke få vår støtte. Presidenten [20:26:38]: Det var en god beskrivelse av en kobling mellom to gode karer.

[20:27:05]: Riksrevisjo- nen har gjort en grundig og omfattende undersøkelse av kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riksog fylkesveier. På noen områder har det kommet kritikk. Jeg mener rapporten vil være nyttig i det videre arbeidet med å forbedre disse områdene. Riksrevisjonen har gått inn på saksområdet kort tid etter at det ble gjennomført store endringer i organiseringen på veiområdet: i studieprogramma med avvikling av sams veiadministrasjon for riks- og fylkesvei. Deretter har Statens vegvesen omorganisert og gått fra geografisk inndelt virksomhet i regioner til en funksjonsorganisert virksomhet inndelt i divisjoner. Undersøkelsen har fanget opp effekten av disse endringene, i tillegg til en høy prisstigning på veivedlikehold i 2021 og 2022. Mitt hovedinntrykk er at Riksrevisjonens undersøkelse gir et godt bilde av utfordringene som Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen er kjent med, og som vi er godt i gang med å ta tak i. Riksrevisjonen har pekt på kostnadsøkning i perioden 2015–2022 på drift og vedlikehold av veiene våre. Drift og vedlikehold er et satsingsområde for regjeringen. Vi har bygget mye vei i Norge, og det er viktig for meg at vi evner å ta godt vare på den veien vi har bygget. Om kostnadene øker, får vi mindre drift og mindre vedlikehold for pengene. Derfor jobber vi for, og vi må fortsette å jobbe for, å få mer igjen for pengene som brukes på drift og vedlikehold. Noen tiltak det jobbes med, er nye anskaffelsesformer, bedre samarbeid med leverandørene, nye systemer for forvaltning av anlegg og verdier, mer bruk av tilstandsbasert vedlikehold samt utvikling av ny teknologi på drift- og vedlikeholdsområdet. Arbeidet med trafikksikkerhet tar vi på største alvor. Det Statens vegvesen kan fortelle meg, er at veien sjelden er utløsende faktor ved dødsulykker, men at forhold ved veien, sammen med andre faktorer, kan påvirke utfallet av ulykker. Vi kan ikke unngå ulykker ved bedre drift og vedlikehold alene, men trafikksikkerhetstiltak vektes tungt i prioriteringen av vedlikehold og utbedringstiltak. Jeg har merket meg de svakhetene Riksrevisjonen peker på i Statens vegvesens styring og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Statens vegvesen har gjort en rekke tiltak for å styrke etatens styring og oppfølging. Etaten gjør nå mer systematisk innsamling av styringsinformasjon, og kontraktsoppfølgingen er også styrket. Statens vegvesen har innført nye kontraktsstrategier for drift og vedlikehold. Det er også i ferd med å bli sluttført en større revisjon av håndbok R610, om standard for drift og vedlikehold. Jeg vil også trekke fram omorganiseringen i Statens vegvesen, der ressursene på drift og vedlikehold er samlet i én divisjon. at det er et viktig grep som gir en styrket og mer enhetlig oppfølging på området. Samferdselsdepartementet er ansvarlig for veiområdet og skal ha nok informasjon til å ivareta sitt ansvar. Det er jevnlig dialog mellom departementet og etater om styringsinformasjon og rapportering. Jeg vil på dette punktet spesielt trekke fram arbeidet med ny veidataforskrift som et godt eksempel på nye tiltak som vil bi dra til at myndighetene får bedre kunnskapsgrunnlag om veiene våre. Som samferdselsminister har jeg det overordnede ansvaret for hele veiområdet – også for fylkesveiene. Fylkeskommunene har ansvar for sine egne fylkesveier, med regionreformen fra 1. januar 2020 har de også egne veiadministrasjoner som drifter, vedlikeholder og bygger fylkesveiene. Jeg merker meg at kommunesektorens organisasjon, KS, har gitt sine synspunkter på Riksrevisjonens rapport. Jeg deler bl.a. synspunktene om at det er behov for bedre dialog mellom de forskjellige veimyndighetene. Når det gjelder spørsmål om midler til fylkesvei, er det åpenbart en sak for Nasjonal transportplan og de årlige budsjettene. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Universiteta og høgsku- lane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studie- programma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

Takk til Riksrevisjonen for denne rapporten, som har hatt til formål å belyse forutsetningene for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene og styrke studiegjennomføringen. Begge deler er viktig. Kvaliteten i studieprogrammene må være der for at vi som nasjon skal kunne utdanne de folkene vi trenger for å løse dagens og morgendagens utfordringer på best mulig måte. At våre studenter fullfører sine studier raskt, er også viktig for oss som samfunn. De som studerer, er jo framtidens arbeidskraft, som vi ønsker oss inn i arbeidslivet så raskt som mulig. Vi trenger deres hender og deres hoder for å skape framtidas Norge.

Det har vært lite endring i bruken av undervisnings, vurderings- og læringsformer som skal styrke arbeidslivsrelevansen. I tillegg er det ulikheter innenfor samme type studieprogram. Det tyder på at det er behov for å videreutvikle kvaliteten i mange av studieprogrammene. Utdanningsinstitusjonene har utfordringer med å legge til rette for utviklingsarbeid, bl.a. fordi de ikke prioriterer eller legger godt nok til rette for kollektivt kvalitetsarbeid i studieprogrammene. Kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet i lov og forskrift og operasjonaliseringen av disse kravene ved institusjonene har gitt mange institusjoner omfattende kvalitetssystemer. – De nasjonale kvalitetsprogrammene gir oppmerksomhet til utdanningskvaliteten, men stimulerer i begrenset grad til kvalitetsutvikling hos andre enn de prosjektene som får støtte. I komiteens behandling av rapporten har komiteen sluttet seg til Riksrevisjonens konklusjoner. På to områder fremmer Riksrevisjonen kritikk om forhold de mener ikke er tilfredsstillende i dette arbeidet: Det er ikke lagt godt nok til rette for at de som driver med undervisning, skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogrammene. Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å sikre bedre studiegjennomføring og over tid sikre god utdanningskvalitet. Det er heller ikke tilfredsstillende at en så stor andel studenter fortsatt ikke gjennomfører studiene på normert tid. Komiteen har i sine merknader sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk på disse to punktene. I rapporten kommer Riksrevisjonen med noen klare anbefalinger til Kunnskapsdepartementet: Departementet bør følge opp at institusjonene stimulerer til og legger til rette for kvalitetsutvikling i studieprogrammene. – Departementet bør vurdere om endringer i regelverk, tilsyn og en bedre rettledning kan bidra til at kvalitetssystemene til institusjonene får en mer formålstjenlig innretning. Departementet bør legge bedre til rette for at gode erfaringer og resultater fra utviklingsprosjektene kan spres på en bedre måte enn vi ser i dag. Riksrevisjonen har anbefalt departementet å samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene om å – legge til rette for at de som underviser, skal kunne jobbe med å utvikle kvaliteten på studieprogrammene – legge bedre til rette for læring på tvers av studieprogrammene, bl.a. når det gjelder undervisnings- og vurderingsformer og læringsformer som kan styrke relevansen til arbeidslivet – vurdere virkemidler for å sikre at flere studenter gjennomfører studiene effektivt, og samtidig sørge for at det er mulig å studere selv om studentene er i ulike faser i livet En enstemmig komité stiller seg bak anbefalingene fra Riksrevisjonen. La meg understreke at det ikke bare er departementet, men også lederne for utdanningsinstitusjonene og de som jobber på universitet og høyskoler, som bør merke seg anbefalingene som Riksrevisjonen kommer med. Den tidligere statsråden skriver i sitt svar til undersøkelsen at han mener den i hovedsak gir et dekkende bilde av situasjonen, og at den vil bli fulgt opp på flere måter. Statsråden viser bl.a. til at det skal vurderes nedskalering eller utfasing av søknadsbaserte ordninger for å frigjøre ressurser til universitetene og høyskolene. Det skal også vurderes om det er behov for forenklinger i de reglene som gjelder kvalitetssikring av høyere utdanning. utdanning. Til slutt noen ord om språk: Komiteen har vært opptatt av at flere rapporter fra Riksrevisjonen bør skrives på nynorsk. Rapporten vi i dag behandler, er skrevet på nynorsk, og det er bra. Så får dere alle ha meg tilgitt at saksordførers innlegg og merknadene til komiteen er skrevet på bokmål.

bad Riksrevisjonen utøva samfunnsrolla si på begge dei norske skriftspråka. No syner Riksrevisjonen i praksis at offentleg revisjon har eit levande språk på både bokmål og nynorsk. Det må Riksrevisjonen halda fram med. For det andre inneheld rapporten viktig informasjon for Stortinget. Kvalitet i høgare utdanning har vore prioritert i ei rekkje stortingshandsamingar frå og med kvalitetsreforma som vart sett i verk i 2003. Sjølv om Stortinget har prioritert kvalitet i utdanninga over så lang tid,

til systematisk kvalitetsarbeid utan at det vert for komplekst og ressurskrevjande. Det har vore lite endring over tid i bruken av undervisnings- og vurderingsformer og læringsformer som skal styrkja arbeidslivsrelevansen. Det å få utdanningar som treffer endå betre til næringslivet, er ei av dei store hovudoppgåvene.

forbetringspotensial knytt til studiekvalitet og studiegjennomføring. Den tidlegare statsråden viser til at både Hurdalsplattforma og regjeringa si tillitsreform ligg i botn for oppfølginga av rapporten. rapporten. Til slutt vil eg understreka at mykje av ansvaret for kvaliteten i studieprogramma ligg hos dei høgare utdanningsinstitusjonane sjølve. Difor er det òg viktig at institusjonane på eige initiativ arbeider med det som kjem fram i rapporten, og følgjer opp tilrådingane frå Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har gjennomført en grundig undersøkelse som gjelder forutsetningene for å utvikle studiekvaliteten og styrke gjennomføringen i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen tar særlig for seg hvordan universitetene og høyskolene jobber med kvalitet. Det er naturlig å legge hovedvekten der, for det er institusjonene selv som har et lovpålagt ansvar for å sikre studiekvaliteten. I rapporten gjøres det også vurderinger av statlige virkemidler på området, både i NOKUT og i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir. Jeg mener Riksrevisjonens undersøkelse gir en god beskrivelse av virkeligheten. Den stemmer godt med det vi ellers vet, og med det inntrykket departementet får i sin kontakt med sektoren og med studentene. Undersøkelsen viser at det har vært gjort mye godt arbeid ved mange institusjoner, og at det har vært en viss økning i gjennomføringen av studier de siste ti årene. Allikevel viser undersøkelsen at det er et klart rom for forbedring, når det gjelder både kvalitet og gjennomstrømming. Studentene og samfunnet har behov for høyere utdanning av høy kvalitet. Kompetanse er nøkkelen til å løse mange av de utfordringene vi står overfor. Selv om mye er bra, finner Riksrevisjonen tegn på at kvalitetsarbeidet ikke er nok prioritert i sektoren. Deres konklusjon er derfor «ikke tilfredsstillende». Det betyr at vi må brette opp ermene og jobbe videre. Vi bør også vurdere om det er behov for endringer i måten vi jobber på. Et funn i undersøkelsen som jeg mener er bekymringsverdig, er at institusjonene selv i liten grad har satt av egne ressurser til kvalitetsutvikling. Jeg har spurt meg om det kan være heldig, for vi vet fra alle andre sammenhenger at kvalitetsutvikling som skal ha varig effekt, må henge godt sammen med den vanlige faglige driften. Kvalitetsutvikling er arbeid som går over tid, og som må bygge på en kultur i hele organisasjonen. Skal det bli mulig, mener jeg at universitetene og høyskolene selv må ta eierskapet til kvalitetsarbeidet. Jeg har videre merket meg at Riksrevisjonen mener at tilskuddsordningene for kvalitetsprosjekter i HK-dir har medført betydelig administrasjon i form av søknadsskriving og søknadsbehandling, og at de har hatt begrenset spredningseffekt. I Hurdalsplattformen varslet denne regjeringen at vi ville sette i gang en tillitsreform med reell avbyråkratisering i høyere utdanning, bl.a. ved å gjennomgå oppgavene til direktoratene og overføre myndighet og ressurser til universitetene og høyskolene. Som Stortinget vet, har regjeringen derfor allerede tatt grep for å følge opp noen av de viktigste problemstillingene som Riksrevisjonen her peker på. I statsbudsjettet for 2024 varsler vi en flytting av flere søknadsbaserte ordninger i HK-dir til universitetene og høyskolene, slik at de selv kan ta det lovpålagte ansvaret for studiekvalitet og gjennomstrømming som de har. Det mener jeg er riktig vei å gå, og jeg har tillit til at universitetene og høyskolene i lys av Riksrevisjonens undersøkelse vil gi økt prioritet til studiekvalitet framover. Dette betyr ikke at vi slipper tak i studiekvaliteten fra sentralt hold. I langtidsplanen har regjeringen fastsatt høy kvalitet og tilgjengelighet som et overordnet mål for norsk høyere utdanning. Departementet vil følge opp institusjonenes arbeid med studiekvalitet og gjennomstrømming i vår dialog med dem. Jeg kommer også til å gå dypere inn i spørsmålet om studiekvalitet når jeg til våren skal legge fram en egen melding til Stortinget om profesjonsutdanningene. Departementet vil her også bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget om kvaliteten i høyere utdanning, bl.a. i dialogen med direktoratet og ikke minst med NOKUT. På bakgrunn av Riksrevisjonens undersøkelse vil jeg også vurdere om det er behov for forenklinger i de reglene som gjelder kvalitetssikring av høyere utdanning. Riksrevisjonen peker på en tendens til formalisme og tungrodde administrative prosedyrer, NOKUT har også signalisert at det bør vurderes å gjøre endringer. Dette vil jeg komme tilbake til Stortinget med.

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om sam- tykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia (Innst. 101 S (2023–2024), jf. Prop. 5 LS (2023–2024)) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endrin- ger i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Lie- chtenstein, Norge og Storbritannia)

sake- ne): Sidan Storbritannia tredde ut av EU og EØS, blir trygdekoordineringa mellom Noreg og Storbritannia regulert av to avtalar. Det er separasjonsavtalen og ein bilateral trygdeavtale.

å gjennomføre ein konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Noreg og Storbritannia. Det vil bortimot erstatte dagens bilaterale trygdeavtale med Storbritannia, saman med separasjonsavtalen mellom EU/EØS-landa og Storbritannia vil det også regulere trygdekoordineringa mellom Noreg og Storbritannia. Grunnlova § 26 andre ledd inneber at nye avtalar etter konstitusjonen ikkje kan setjast i verk utan ny lov eller nytt stortingsvedtak. Det blir berre bindande når Stortinget har gjeve samtykke til det. Komiteen viser til at konvensjonen vil krevje mindre lovendringar for å tre i kraft, og at regjeringa difor føreslår at Stortinget gjev sitt samtykke til dette. Med den bakgrunnen sluttar komiteen seg til forslaget frå regjeringa. Eg har fylt termosen med kaffi og ser fram til mange timar no med engasjerande, opprivande og kjensleladde innlegg og debatt i denne saka.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

for saken): Proposisjonen vi behandler nå, er en oppfølging av et lovforslag som ble sendt på høring av Solberg-regjeringen i september 2021. Den inneholder endringer i straffeprosessloven med den hensikt å sikre personer som er utsatt for vold, trusler og annen uønsket kontakt. Forslaget legger til rette for økt bruk av elektronisk kontroll, også kalt omvendt voldsalarm, noe som vil styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for vold og trusler. Elektronisk kontroll er et virkemiddel for å kontrollere at en person som en annen trenger beskyttelse fra, overholder et forbud mot å oppholde seg i et bestemt område. Beveger personen seg inn i forbudssonen, blir politiet varslet og kan avverge en potensiell uønsket hendelse. Retten kan ved dom i straffesak ilegge elektronisk kontroll når det anses nødvendig for at forbudet skal bli overholdt. Erfaringene med denne ordningen er gode og tilsier at kontrollen virker preventivt og etter sin hensikt. I lys av dette foreslår departementet å gi påtalemyndigheten hjemmel til å ilegge elektronisk kontroll av straffeprosessuelle besøksforbud og ilagte kontaktforbud i tilfeller hvor dette er et egnet og forholdsmessig tiltak. Proposisjonen inneholder også forslag om retting av feil, såkalte inkurier, i straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven. Dette er en sak Høyre har kjempet for lenge både i regjering og etter regjeringsskiftet. Våren 2022 fikk vi flertall her i Stortinget for å pålegge regjeringen å legge fram forslag om å utvide bruken av omvendt voldsalarm. Det er gledelig at saken nå endelig er kommet til Stortinget, og at forslagene i proposisjonen – med tilleggsforslag fra komiteen – vedtas av en samlet komité. Det er på høy tid å styrke hensynet til ofre for denne typen kriminalitet. Å leve i frykt for nye overgrep og voldshendelser er en umenneskelig belastning. Vi kan ikke tolerere at ofre, ofte kvinner og barn, må leve under slike forhold. Ansvaret må plasseres hos voldsutøveren, ikke hos ofrene. I høringssvaret fra Stine Sofies Stiftelse ble komiteen anmodet om å se på overføringsverdien fra dette forslaget til kode 6-problematikken. av besøksforbud) 1271 seg bak forslaget om å be regjeringen utrede bruk av omvendt voldsalarm før beslutning om at barn må flytte og bo på hemmelig adresse/kode 6, med de ulempene dette medfører, særlig for barn. for barn. Barneombudet er i sitt høringssvar kritisk til at regjeringen ikke synliggjør hensynet til barn i større grad, og en samlet komité stiller seg også bak forslaget om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om at det skal framgå direkte av loven at hensynet til barn skal ha særlig vekt i vurderingen av om elektronisk kontroll

Omvendt voldsalarm er en utvidelse av bruken av elektronisk kontroll, Elektronisk kontroll er et virkemiddel som brukes for å oppnå mildere frihetsberøvelse, men en streng områdebegrensning for personer i forbindelse med straffegjennomføring i samfunnet eller tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv i samfunnet. Ved bruk av EK som omvendt voldsalarm vil formålet være å kontrollere at en person som en annen trenger beskyttelse fra, overholder forbud mot å oppholde seg i bestemte områder. Dersom forbudssonen brytes, vil politiet bli varslet og kan avverge en potensiell uønsket situasjon. Denne typen bruk av elektronisk kontroll vil også være med og sikre at besøksforbud og kontaktforbud blir overholdt. Saker knyttet til bruk av omvendt voldsalarm har ved flere anledninger blitt reist i Stortinget, og Stortinget har over år bedt regjeringen om å iverksette tiltak, slik at dette kommer på plass. Forrige regjering fikk ikke igangsatt dette arbeidet. Det er derfor svært bra at regjeringen nå kommer med denne proposisjonen. Dette vil føre til økt bruk og dermed en tryggere hverdag for ofre for kriminalitet, hvor også belastningen ved bruk av alarm vil ligge til den som har begått en kriminell handling, og ikke kun til ofre for handlingen. Det er et problem at vi i dag har mange tilfeller der ofre for kriminalitet selv i praksis blir frihetsberøvet, i frykt for å møte tidligere gjerningsperson. Forslaget fra regjeringen vil gjøre denne situasjonen bedre for mange. Under høringen ved behandling av denne saken har det kommet fram gode tillegg til regjeringens arbeid, særlig knyttet til tema rundt barns beste. Derfor har komiteen samlet seg om to forslag som vil styrke innretningen ved bruken og ivareta barns beste. Det ene omhandler bruk av omvendt voldsalarm før kode 6 tas i bruk, og det andre omhandler å tydeliggjøre hensynet til barn i vurderingen av om bruk av elektronisk kontroll ved besøksforbud er nødvendig og forholdsmessig. Fra Stortingets side ser vi derfor fram til at regjeringen jobber videre med disse punktene, slik at disse viktige tiltakene knyttet til offervern får en enda mer presis virkning, særlig med hensyn til barns beste.

[20:54:19]: Altfor mange mennesker i Norge lever til enhver tid i frykt for å bli utsatt for vold, trusler og annen uønsket kontakt, også fra nærstående. Det er mennesker blant oss som alltid ser seg over skulderen, som alltid er redd for å være alene hjemme, eller som kanskje ikke tør å gå ut når det er mørkt. Fysisk og psykisk vold og trusler fra familiemedlemmer gjør at så mange som om lag 2 000 voksne og 1 500 barn i Norge bor på krisesenter til enhver tid. At denne regjeringen nå sørger for at det blir enklere å bruke omvendt voldsalarm, er derfor livsviktig. Mange voldsutsatte bærer i dag voldsalarm som skal beskytte dem mot en voldelig partner. Samtidig vet vi at partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge, og at de fleste partnerdrapene skjer etter ett eller flere varsler. Det er offeret som betaler den høyeste prisen for vold i nære relasjoner, men rapporten Samfunnskostnader av vold i nære relasjoner fra Menon Economics, fra februar i år, viser at også samfunnet betaler en høy pris, nærmere bestemt 92,7 mrd. kr. Ordningen med såkalt omvendt voldsalarm ble innført i 2013 og skulle gi bedre beskyttelse for offeret og flytte belastningen ved å bære voldsalarm over på gjerningspersonen. Likevel har ordningen vært for lite brukt helt siden den ble innført, og det er bekymringsfullt. Det er bekymringsfullt fordi det er prinsipielt riktig at det er gjerningspersonen som skal bære byrden ved å bære en voldsalarm, heller enn offeret. Det gir også økt livsutfoldelse og trygghet for voldsofre. voldsofre. Det har vært et stort problem at ordningen ikke brukes i tråd med intensjonene, og at voldsofre hver dag lever med frykt og utrygghet som er begrensende for livet deres. Det å styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for vold og trusler, og med det øke bruken av omvendt voldsalarm, er en viktig sak for Senterpartiet. Forslaget vi har til behandling, er et konkret forslag fra regjeringen om å utvide adgangen til å ilegge elektronisk kontroll til også å gjelde besøksforbud, og at det er påtalemyndigheten som kan beslutte det. Det gjør at flere tilfeller faller inn under ordningen, og at omvendt voldsalarm kan ilegges på et tidligere tidspunkt i rettsprosessen enn før. Det er veldig bra, for vold i nære relasjoner er ikke en privatsak. Det er et alvorlig samfunnsproblem, og det er også alvorlig kriminalitet. Et helhetlig system må på plass for å både forebygge, avverge, etterforske

leder): Det er prisverdig at regjeringen fremmer denne proposisjonen. Jeg skal faktisk tillate meg å gjøre noe vi vanligvis ikke gjør fra Fremskrittspartiets under denne regjeringen, og det er å skryte av regjeringen for at de legger fram en proposisjon som er viktig, og regelendringer som har vært etterlyst lenge. Det kan godt være at det var igangsatt under forrige regjering. Det viktige er at man nå gjør noe med det. Dette har altså lenge vært et problem. Det har lenge vært etterlyst større bruk av omvendt voldsalarm. Det er et reelt problem som har hatt stor betydning i negativ sammenheng for mange enkeltskjebner der ute. Vi har blitt fortalt historier om kvinner som lever i frykt for at deres tidligere partner skal komme på døren og oppsøke dem. I mange tilfeller er et teoretisk vedtak om at man ikke skal bevege seg i nærheten av av sin tidligere partner, ikke nødvendigvis så veldig effektivt hvis man ikke har fysiske virkemidler for å sørge for at så ikke skjer, med omvendt voldsalarm. Det er hjerteskjærende historier hvor man egentlig har vært avhengig av å lage et nettverk av personer man kjenner, for å holde oppsikt med og ha oversikt over bevegelsene til sin tidligere partner, rett og slett i frykt og redsel for hva denne personen kan utøve mot en. Derfor er det mitt håp at vi med disse endringene reelt sett oppnår det vi ønsker at vi oppnår at omvendt voldsalarm blir brukt i langt sterkere grad enn tidligere. Det gjenstår selvfølgelig å se. Håpet er der, og derfor skulle også Fremskrittspartiet ønske at vi fikk flertall for forslaget vi fremmer i forbindelse med saken. Vi står selvfølgelig bak proposisjonen, det er en enstemmig komité det er en enstemmig komité som stiller seg bak proposisjonen, men vi har i tillegg et forslag som handler om at man i større grad skal drive målstyring på dette og dermed gi et ytterligere initiativ til å benytte de mulighetene som ligger i loven. Vi får håpe at dette er tilstrekkelig, men jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag, og så imøteser vi

[21:00:22]: I løpet av de siste åtte årene er det registrert over 25 000 saker om mishandling i nære relasjoner. I samme tidsrom er ordningen med omvendt voldsalarm kun benyttet rundt 65 ganger. Omvendt voldsalarm øker sikkerheten for utsatte voldsofre og medfører at voldsofferet slipper å være den som må ta belastningen med å bære voldsalarm. Voldsofre er frustrert over at ordningen ikke er mer utbredt, og det er en frustrasjon vi Det er seks år siden Stortinget vedtok at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med et forslag om å utvide muligheten til å ilegge omvendt voldsalarm til bl.a. tilfeller ved brudd på besøksforbud. Det ble nevnt fra Høyre at man har vært utålmodig siden 2022, men det er verdt å bemerke at det ble fattet vedtak i 2017, så her har skiftende regjeringer tatt seg litt for god tid, mener vi, til noe som det er viktig å få på plass. Men nå er vi endelig der, og det er gledelig. Viktigheten av omvendt voldsalarm understrekes av mennesker som Anna Eltvik, som fortalte sin historie til TV 2. Hun levde i et voldelig forhold og har måttet jobbe hardt for å få voldsalarm. Hennes bønn til justisministeren er: Vil du redde liv, så senk terskelen for å bruke omvendt voldsalarm. Vi har modige mennesker som Kine Aamodt, som har stått fram offentlig med sin historie, og som gjennom organisasjonen «Du eier meg ikke» har gått i bresjen for å sette søkelyset på at omvendt voldsalarm handler om trygghet for dem som bryter ut av voldelige forhold og vil leve et trygt liv. trygt liv. Jeg må si det er uforståelig at politiet kan skrive ut store bøter, at de kan bortvise folk og konfiskere eiendeler, mens de ikke kan ilegge omvendt voldsalarm dersom en overgriper bryter besøksforbudet. Det er dette vi rydder opp i i dag. i i dag. Stine Sofies Stiftelse anbefalte komiteen å se overføringsverdien fra dette forslaget til kode 6-problematikken. De samme vurderingene som ligger bak dette forslaget, må sies å gjelde i minst like stor grad for trusselutsatte barn. Dette har stor overføringsverdi til kode 6spørsmålet. Derfor er jeg glad for at en enstemmig komité nå ber regjeringen utrede bruken av omvendt voldsalarm før beslutning om at barn må flytte og bo på hemmelig adresse, Dette er et arbeid vi håper regjeringen prioriterer høyt. Det kan lette på en byrde i en svært krevende situasjon for familier og barn som opplever vold i nære relasjoner. Så her er vår sterke oppfordring til regjeringen at man jobber raskt, og at det går raskere å få vedtatt den typen endringer enn det som har skjedd i saken om omvendt voldsalarm. Men det er gledelig at vi er her. Dette betyr mye for mange. Tusen takk til regjeringen for en veldig god proposisjon. Vold i nære relasjoner får store konsekvenser både for dem som utsettes direkte for vold, og for dem som lever i en tilværelse med vold. Denne volden utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem og er en av våre største likestillingsutfordringer. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner viser at det anslås at mellom 75 000 og 150 000 personer utsettes for vold i nære relasjoner hvert år. Formålet med omvendt voldsalarm er nettopp å øke fornærmedes trygghet og trygghetsfølelse og flytte en større del av byrden som følger av vold og krenkelser, over på gjerningspersonen som truer med eller utøver vold. Omvendt voldsalarm er et viktig supplement til besøks- og kontaktforbud for å øke tryggheten, primært i tilfeller hvor en voldsutsatt har opplevd at forbudet har blitt brutt. Brudd på besøksforbud kan være farlig for dem som har fått slik beskyttelse. Fra 2018 til 2022 steg antall anmeldte brudd hvert år, fra 2 174 til 2 360. Det høye antallet anmeldte brudd på besøksforbud og kontaktforbud tyder i seg selv på at det er behov for tiltak for å bedre etterlevelsen av slike forbud. Elektronisk kontroll er et tiltak for å sikre at disse forbudene faktisk blir overholdt. I denne saken må vi balansere retten til beskyttelse fra vold opp mot retten til bevegelsesfrihet. Elektronisk kontroll er et inngripende tiltak, som ikke vil være egnet for alle som bryter besøksforbud. Det er viktig at det gis gode rettsikkerhetsgarantier og foretas en grundig forholdsmessighetsvurdering i den enkelte saken. Det oppleves også godt ivaretatt i proposisjonen. Jeg er også veldig glad for at det er enighet i komiteen om at hensynet til barn skal framgå direkte av lovteksten, samt at bruk av voldsalarm før beslutning om at barn må flytte på hemmelig adresse, skal vurderes. Både Barneombudet og Stine Sofies Stiftelse har vært tydelige på at dette må på plass. At hensynet til at barn skal ivaretas følger av Grunnloven, er helt riktig, men Barneombudet beskriver at hensynet til barn likevel ofte ikke får den vekt Grunnloven krever. Viktigheten av hensynet til barn gjør seg i særlig grad gjeldende for barn som står i fare for å måtte forlate nesten alt og alle de kjenner, for å flytte på hemmelig adresse.

[21:06:12]: Regjeringen har i proposisjonen foreslått å innføre en ordning med elektronisk kontroll av besøksforbud, såkalt omvendt voldsalarm. Formålet med forslagene er å styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for trusler, vold og annen uønsket kontakt, og deres nærstående. Erfaringene med straffelovens ordning med idømmelse av kontaktforbud med elektronisk kontroll er gode. En adgang til å ilegge elektronisk kontroll av besøks forbud etter straffeprosessloven har også vært etterspurt over flere år, som flere har vært inne på. Sånne regler vil bety at omvendt voldsalarm kan ilegges etter et lavere beviskrav og på et tidligere tidspunkt, og jeg vet at det er noe som mange har ventet på. I proposisjonen foreslås det, på bakgrunn av dette, å gi påtalemyndigheten hjemmel til å ilegge omvendt voldsalarm overfor noen som med skjellig grunn mistenkes for brudd på et besøksforbud eller kontaktforbud. Samtidig foreslås det også en snever adgang for påtalemyndigheten til å ilegge elektronisk kontroll av besøksforbud i særlige tilfeller hvor dette anses påkrevd for å hindre at noen begår en straffbar handling mot en annen. Ettersom omvendt voldsalarm er et inngripende tiltak, legger forslaget opp til at sakene som hovedregel skal prøves i domstolene. Det er etter mitt syn viktig at dette tiltaket innføres og tas i bruk. tas i bruk. I dag vedtar Stortinget en helt nødvendig lovendring. For regjeringen er det helt sentralt at vi også bidrar til å styrke arbeidet med å beskytte fornærmede, slik at de kan leve et mest mulig trygt liv. Ellers merker jeg meg også forslagene komiteen fremmer. Jeg mener forslaget om en utredning knyttet til hemmelig adresse kan gi noen utilsiktede virkninger, men er også forberedt på å underlegge det en utredning.

Det er svært, svært gledelig at vi nå får dette på plass. Som ministeren også sier, har dette vært etterspurt fra Stortinget i ganske lang tid, men nå er vi endelig der, og dette vil bety mye for mange. Vi er veldig glad for at man nå senker terskelen, slik at man kan ilegge omvendt voldsalarm ved brudd på besøksforbud. Men jeg vil gjerne spørre ministeren om ressurssituasjonen, om man faktisk har de kapasitetene som gjør at man kan ilegge dette i et større omfang, for det kreves jo en del utstyr for å gjøre det. Hvordan vil ministeren sørge for at politiet er tilstrekkelig rustet, at de har ressursene de trenger, sånn at dette kan rulles ut i større grad, i tråd med det vi nå vedtar? Emilie Mehl [21:09:05]: Dette er jeg veldig glad for at vi nå får på plass, og at det kan tas i bruk. Så må vi få tilbakemeldinger på om det eventuelt er behov for budsjettbevilgninger knyttet til dette. Hvis det er det, vil vi komme tilbake til det i de ordinære budsjettprosessene.

Jeg vil først takke komiteen for det som har vært et godt og konstruktivt samarbeid i denne saken, og er glad for at komiteens tilråding kan fremmes av en samlet komité. Forslaget innebærer en ny økonomisk modell for behovsprøvd rettshjelp, som er det viktigste grepet for en rettshjelpsordning som må favne flere av dem som har behov for rettshjelp, enn de som får det i dag. Komiteen deler det synet som ligger til grunn i proposisjonen, at hovedutfordringen med dagens ordning er at for få faller inn under den. Det pekes på urimelige terskeleffekter og at systemet for egenandeler ikke er treffsikkert nok. Komiteen viser også til at en form for rettshjelpsordning er nødvendig for at rettssikkerheten i praksis skal være reell for alle, også for dem som har dårligst råd. Som følge av utviklingen med en mer rettighetsbasert rettighetsbasert lovgivning og et stadig mer omfattende og komplisert lovverk er det behov for ordninger som gjør at enkeltmennesket har en reell mulighet til å følge opp de rettighetene de er tildelt gjennom lovverket. Rettshjelpsordningens viktigste funksjon er ivaretakelse av rettssikkerheten ved å sikre juridisk bistand til personer som ikke har forutsetninger til å skaffe det selv, og med det en mulighet til å få prøvd sine rettigheter for domstolene. Ellers er det fra komiteens side vist til innstillingen fra rettshjelpsutvalget, NOU 2020: 5, Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp, og at proposisjonen vi behandler i dag, er første deloppfølging av rettshjelpsutvalgets innstilling. Jeg går for øvrig ut fra at representantene fra de øvrige partiene i komiteen selv vil redegjøre nærmere for sitt syn og for forslagene i saken, og jeg går over til å redegjøre for Senterpartiets syn. syn. Rettshjelpsområdet er et område hvor tiden på mange måter har løpt fra dagens ordning, og jeg er derfor veldig glad for at vi i dag behandler forslag til store forbedringer i rettshjelpsordningen vår. Rettshjelpsordningen handler om grunnleggende rettssikkerhet for folk. Det betyr at vi skal ha et vern mot urett, og for at dette vernet ikke skal være innholdsløst for de av oss som ikke har mulighet til å ivareta det selv, må vi ha gode rettshjelpsordninger. Den mye brukte frasen «det hjelper lite å ha rett dersom du ikke kan kreve din rett», gjelder også her. Likhet for loven er helt grunnleggende for rettsstaten vår og for et velfungerende demokrati. Stadig flere trenger rettshjelp. Det skyldes flere ting, men samfunnet vårt har jo blitt mer gjennomregulert, og det stilles store krav til den enkelte til å navigere i dette landskapet. Vi ser bl.a. en utvikling hvor vi blir stadig mer digitalisert, også i det offentlige. Det er mindre tilgjengelighet til å få snakke med noen om en sak, møte opp uten avtale for å få veiledning, eller rett og slett få hjelp til å forstå hva et vedtak fra det offentlige egentlig innebærer. Dette kan bidra til at flere må henvende seg til en advokat eller juridisk hjelper for å få oversikt over sin egen sak, eller rett og slett hjelp til å framsette en enkel klage. I tråd med denne utviklingen trenger vi forutsigbare og stabile rettshjelpsordninger. Noe av det som vil bidra mest til det gjennom dette forslaget, er at rettshjelpsordningen nå skal knyttes til statens grunnbeløp. På denne måten gjør vi ordningen mer forutsigbar og mindre sårbar for politiske skifter. Det blir rett og slett vanskeligere å svekke eller utvanne ordningen igjen og gjøre den til en salderingspost ved behov for kutt og innsparinger. innsparinger. Når jeg sier at tiden har løpt fra ordningen, så er det ikke slik at det bare har skjedd av seg selv. Det har heller ikke vært politisk vilje de senere årene til å prioritere rettshjelpsordningen, fram til nå, hvor regjeringen legger fram dette. For å ta et konkret eksempel: Inntektsgrensen gikk i praksis gradvis ned under Solberg-regjeringen, noe som førte til at stadig færre mennesker fikk tilgang på rettshjelp. I 2020 var det så dårlig stilt at kun 9 pst. av alle i Norge kvalifiserte for rettshjelp. Gjennom å innføre de grepene proposisjonen foreslår når det gjelder inntektsgrense, vil nå omtrent hver tredje husstand i Norge ha rett på rettshjelp, og det er en stor forskjell fra da den forrige regjeringen styrte området og tallet var nede på én av elleve husstander. husstander. Når vi nå skal behandle denne saken, som gir oss en bedre rettshjelpsordning, vil jeg også gjerne takke dem som har bidratt i saken gjennom høring og innspill til oss på Stortinget. På dette området har vi særdeles kompetente og engasjerte høringsinstanser, og mange av dem står i dette arbeidet hver dag. De har avgitt gode og konstruktive bidrag til denne saken og vært med på å forbedre det forslaget som ligger til behandling i dag.

Forklaringa på det er ofte økonomi og manglande moglegheit til å betale for advokathjelp i ein vanskeleg situasjon. Kanskje særleg i eit land som vårt, som er så gjennomregulert, og der mange forhold er rettsleggjorde, er det viktig å sørgje for at folk har ei reell moglegheit til å få rett. Det er spesielt sentralt når det rører ved borgaranes grunnleggjande rettstryggleiksbehov i saker av stor velferdsmessig betydning. Då me behandla rettshjelpsmeldinga, var det viktig for oss at mange fleire personar skulle få støtte til rettshjelp, og samtidig fjerne dei skarpe skilja mellom partar med relativt lik økonomi. Med dette forslaget vil denne andelen doblast. Det meiner me er riktig og nødvendig. Noko av det viktigaste ved det me skal behandle i dag, er at me har knytt eigenandelen opp mot grunnbeløpet, gjort han progressiv ved at fleire får tilgang til ordninga, og sikre at ordninga vert meir tilpassa dei økonomiske forholda

No får dette området eit løft, og det vert ei framtidsretta og framtidssikra ordning. Så er me opptekne av at ein i det vidare arbeidet med endringar i rettshjelpsforskrifta, og i utarbeidinga av dei meir konkrete reglane om eigenandelar, sikrar at endringane vil verke sosialt utjamnande. Det er òg bra at den føreslåtte modellen skal evaluerast grundig innan fire år etter implementering, slik at ein raskt kan gjere justeringar viss det er behov for det. Det er naturleg at innslagspunktet for eigenandelsgrensa og effekten ho har hatt, er ein del av ei slik kunnskapsinnhenting.

Ordningen med fri rettshjelp er viktig for å ivareta borgernes grunnleggende rettsikkerhetsbehov i saker av stor velferdsmessig betydning. Samtidig er det viktig å sikre en forsvarlig og effektiv bruk av fellesskapets ressurser. I noen sakstyper gis det rettshjelp uavhengig av søkers inntekt og formue. I andre sakstyper er den offentlige rettshjelpen betinget av at søkeren har inntekt og formue som ikke overstiger fastsatte grenser. Utfordringen med dagens ordning er at mange faller utenfor ordningen, at det er urimelige terskeleffekter ved at parter som er i omtrent samme økonomiske situasjon, kan falle på hver sin side av inntektsgrensen, og at egenandelen rettshjelpsmottakeren må betale, tar for lite hensyn til betalingsevne.

En mulighet er innføring av en rettshjelpsgaranti, hvor ulike private aktører potensielt vil kunne tilby rettshjelp til flere, til en lavere kostnad for det offentlige. Ved bruk av andre tilbydere av rettshjelp til utsatte grupper kan det avdekkes om rettshjelp kan ytes til flere enn etter dagens ordning. I mandatet til rettshjelpsutvalget var oppdraget bl.a. følgende: «Utvalget skal vurdere om private forsikringer kan og bør dekke deler av det rettshjelpsbehovet som i dag dekkes av rettshjelpsordningen, samt der hvor det i dag foreligger et udekket rettshjelpsbehov.» Utvalget leverte utredningen «Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp», som proposisjonen bygger på, men har ikke belyst hvordan private aktører, ved forsikringsordninger eller på annen måte, kan bidra til å sikre bedre rettshjelp til flere enn i dag. Dette er heller ikke vurdert av departementet i framleggelsen av proposisjonen. Mekling bidrar til å løse konflikter på et lavest mulig nivå. Dette gjelder også mekling ved domstolene, men særlig utenrettslig mekling og advokatmekling. Dette sikrer de involverte raskere avklaringer og lavere kostnader enn ved prosess for domstolene. Rettshjelpsutvalget anbefalte departementet å utrede spørsmålet om det offentlige også bør dekke kostnader ved utenrettslig mekling. Ved framleggelsen av proposisjonen er spørsmålet ikke utredet, og i proposisjonen informeres det om at det ikke er planlagt å utrede dette nærmere. Høyre mener dette er beklagelig, da dette kunne ha løst en rekke konflikter raskere og rimeligere enn i dag. Høyre mener det ville være fornuftig om departementet utredet en prøveordning hvor andre modeller for fri rettshjelp kunne vurderes. Momenter i utredningen burde inkludere effektivisering av ordningen, inkludering av flere tilbydere av fri rettshjelp, mulighetene digitalisering gir innen offentlig finansiert rettshjelp, samt mulige insentiver for løsning av konflikter på lavest mulig nivå, herunder ulike former for økonomisk bistand til mekling.

Fremskrittspartiet hilser en bedre rettshjelpsordning velkommen. Det er viktig for at også de som

Jeg registrerer at det kan være ulike meninger rundt om systemet kanskje burde vært innrettet noe annerledes. Det kan man godt diskutere. Det som er viktig, er at man får på plass en bedre ordning raskt. Så kan man i etterkant evaluere eventuelle behov for å justere underveis – på et senere tidspunkt, som også det forslaget Fremskrittspartiet står inne i, vil legge til rette for.

da peker man også samtidig på regjeringen før, som lot det samme systemet forfalle – i hermetegn – fordi man ikke fulgte opp i de årlige budsjettene. Det er nettopp det vi må søke å unngå. Vi må søke å unngå at dette blir et budsjettspørsmål,

vi, på bakgrunn av de erfaringene vi får når den nye ordningen får lov til å virke, kan komme tilbake og gjøre endringer for å forbedre ordningen ytterligere.

[21:23:21]: Fri retts- hjelp handler om noe så grunnleggende som at rettigheter på et papir og fine lover i en lovbok ikke betyr noen ting dersom man ikke kan få håndhevet I media kan man lese om en mor som følte at hun måtte gi opp datteren sin da hun ikke kunne ta opp mer forbrukslån for å betale advokatregningen, eller man kan lese om en kreftsyk student som ikke fikk de ytelsene hun hadde krav på, og sto alene. I dag er det sånn at mange som har rett, ikke får rett. Realiteten er at dersom man har fått avslag på uførepensjonen eller arbeidsavklaringspengene, står man ofte helt alene dersom man ikke kan få hjelp av en advokat til å klage: klage: Man kan ha vært gjennom en bilulykke, og forsikringsselskapet vil ikke gi det man har krav på, eller man risikerer å bli kastet ut av boligen på uriktig grunnlag og vil ende på bar bakke, inntekten forsvinner fordi man har blitt usaklig oppsagt. Det er i disse situasjonene man skal ha krav på fri rettshjelp, fordi konsekvensene er dramatiske. En rettsstat må vedlikeholdes. Det vedlikeholdsarbeidet ble neglisjert under åtte år med høyrestyre – flate kutt til domstolen, samtidig som fri rettshjelp-ordningen ikke ble justert en eneste gang. Det medførte at etter åtte år med høyrestyre hadde uføretrygdede, mennesker som er for syke til å jobbe, for mye inntekt til å kunne få fri rettshjelp. Sagt med andre ord: Høyresiden mente at dersom man hadde mer enn 246 000 kr, hadde man selv råd til advokat dersom man ikke fikk rettighetene sine oppfylt. Fri rettshjelp var i praksis en illusjon. En stor del av befolkningen blir da i praksis utestengt fra domstolene på grunn av økonomi. Større økonomiske forskjeller påvirker ikke bare vanlige folks økonomi, men også deres tilgang på rettigheter. I et samfunn som blir stadig mer rettslig regulert, blir lovverket og de rettighetene som følger av dette, stadig mer utilgjengelig for folk flest. Skal det å få rettighetene sine være et klassespørsmål? Nei, det å få rettighetene sine ivaretatt skal ikke avgjøres av størrelsen på lommeboken. Poenget med rettshjelpsordningen er at svak økonomi ikke skal være til hinder for å søke rettferdighet. Vi i SV har prioritert å løfte rettshjelpsordningen i flere budsjetter, samtidig som vi fikk en avtale med regjeringen om at det skulle komme et forslag til ny rettshjelpslov som tok utgangspunkt i NOU 2020: 5. Gjennom å øke inntektsgrensen i flere budsjett har vi gått fra en dekningsgrad på rundt 8 pst. til 17 pst. Med dette nye lovforslaget vil 33 pst. – en tredjedel – komme innenfor en rettshjelpsordning. Det er et linjeskifte. Inntektsgrensen vil knyttes til fem ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det er viktig for å hindre nettopp det som var tilfellet lenge, at ordningen ble svakere for hvert eneste år som gikk. selv om vi i dag får til et kraftig løft av inntektssystemet, ønsker SV å gå lenger. Vi er ikke i mål ennå, men vi tar et stort skritt. Det skal innføres et system med egenandeler, som utarbeides i forskrift. Da er det viktig å understreke det flertallet skriver i merknad, at dette skal virke sosialt utjevnende. andre ord være progressiv. Vi i SV vil arbeide for at egenandelene skal være lave, og er glade for at flertallet understreker at når man skal evaluere loven, må man særlig se på egenandelsgrensen, altså innslagspunktet. Vi gjør store endringer i dag, men det er viktig å understreke at dette bare er del én av et nytt system. Snart skal virkeområdet til loven komme, der vi får en ny diskusjon om hvilke rettsområder som skal være dekket av ordningen. Det er noe vi i SV ser fram til. I dag gjør vi store endringer i rettshjelpsordningen. Det er gledelig, og da er det på sin plass å si gratulerer til rettsstaten.

Alle borgere har rett på en rettferdig rettergang, likhet for loven og muligheten til å få juridisk bistand. Rettshjelpsordningen er helt nødvendig for å sikre juridisk bistand til nettopp dem som ikke har råd til å skaffe seg dette på egen hånd. Vårt samfunn i dag karakteriseres av en stadig økende rettsliggjøring, hvor det blir viktigere for den enkelte borger å få både avklart og hevdet sine rettigheter. Dette har økt behovet for rettshjelpsordningen. Ordningen for fri rettshjelp er helt sentral for å ivareta folks grunnleggende rettssikkerhet og behov for rettshjelp. I altfor mange år har ordningen for fri rettshjelp vært innrettet på en slik måte at mange som egentlig har behov for rettshjelp, ikke har fått det. Det har skjedd noen små justeringer her og der, men ikke slik at det monner skikkelig. Derfor er jeg glad for at vi her skal vedta endringer i rettshjelpsloven og en ny modell for økonomisk behovsprøving. Dette er starten på en høyst nødvendig reform av ordningen for fri rettshjelp og vil medføre et løft for rettssikkerheten i Norge – og det er på tide. Ordningen slik den har vært til nå, har hatt for lav dekningsgrad, der for få har falt inn under ordningen, og egenandeler som har tatt lite hensyn til den enkeltes faktiske betalingsevne. Med det forslaget Justisdepartementet nå har kommet med, vil vi øke dekningsgraden for husholdninger fra ca. 17 til 33 pst. Det er en solid forbedring og et godt steg i retning steg i retning av å sikre at rettssikkerheten i praksis skal være reell for alle, også for dem med dårligst råd. Det er ikke hvor mye penger du har, som skal avgjøre hvor godt du blir behandlet i rettssystemet.

Økonomisk situasjon og dårlig råd skal ikke være til hinder for å få juridisk bistand og muligheten til å hevde sine rettigheter når man trenger det. Avslutningsvis vil jeg understreke at det fremdeles er en vei å gå. Det er fremdeles flere rettsområder som ikke er omfattet av ordningen for fri rettshjelp, selv med endringene som blir gjort, som prioriterte og ikke-behovsprøvde saksområder. Det gjelder f.eks. saker om bestridelse av krav ved ID-tyveri eller tvangssalg av bolig. Flere og flere av de saksområdene som fremdeles ikke dekkes av ordningen, som prioriterte og ikke-behovsprøvde, er at de er komplekse, og at de har alvorlige konsekvenser for den enkelte som blir rammet. innvilges tilgang til fri rettshjelp i slike saker, er det et stort rettshjelpsbehov som står udekket. Jeg håper dette er noe statsråden og departementet ser nøye på og tar med seg, og at de vil komme tilbake til Stortinget med eventuelle forbedringer på området, som de jeg nevnte, i den videre oppfølgingen av rettshjelpsutvalgets utredning. Men i dag tar vi store skritt i riktig retning, og det synes jeg vi skal være glade for. Ingvild Dette er virkelig en stor og viktig dag. Det er på høy tid å innføre en ny økonomisk modell for behovsprøvd rettshjelp. Formålet med rettshjelpsordningen er å sikre nødvendig juridisk bistand til dem som ikke har økonomiske forutsetninger til å skaffe det selv. Slik ordningen fungerer i dag, er det altfor mange som burde hatt krav på fri rettshjelp, som faller utenfor ordningen. ordningen. En stor svakhet med dagens modell er at den fører til urimelige terskelverdier, ved at mennesker i omtrent samme økonomiske situasjon kan falle på hver sin side av inntektsgrensen. Med den nye modellen skal flere få innvilget fri rettshjelp, og de skarpe skillene for personer med relativt lik økonomi fjernes. Det er veldig bra. Venstre støtter regjeringens intensjon om å la mottakers reelle betalingsevne være avgjørende for om hen har krav på rettshjelp. Samtidig merker jeg meg at flere høringsinstanser tar til orde for at flere forhold må hensyntas i behovsprøvingen. Eksempelvis peker Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på at det er uheldig at nødvendige utgifter til egenandeler til helse- og omsorgstjenester ikke er hensyntatt i forslaget. Selv om mange mennesker som lever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom mottar støtte gjennom andre offentlige ordninger, vil egenandelene uansett føre til merkostnader for den enkelte. Venstre fremmer derfor forslag om å forskriftsfeste at egenandeler til helse- og omsorgstjenester trekkes fra ved beregningen av betalingsevne. Venstre støtter også regjeringens forslag om at personer med betalingsevne som ikke overstiger 1 G, ikke skal betale egenandel. Det vil skåne dem med dårligst betalingsevne, slik at de med den nye modellen ikke kommer noe dårligere ut enn med dagens modell. Jeg har merket meg at en rekke høringsinstanser har foreslått å heve den nedre grensen for å betale egenandel fra 1 G til 2 G. En betalingsevne på 2 G er også veldig lav. Jeg deler høringsinstansenes bekymring for disse menneskene vil også en symbolsk egenandel kunne være krevende og avskrekke dem fra søke om hjelp – også i saker hvor man med stor sannsynlighet ville vunnet fram med sitt krav. Jeg har også merket meg at enkelte høringsinstanser tar til orde for å heve den øvre grensen, fra 5 G til 6 G, og at andre peker på at dyrtiden gir behov for oppdaterte økonomiske analyser.

Departementet mener at det bør foretas en grundig evaluering av den nye modellen, hvor behovet for justeringer vurderes nøye. Venstre fremmer derfor forslag om at rettshjelpsloven evalueres senest to år etter ikrafttredelsestidspunktet for de nye reglene om behovsprøving. Regjeringens første deloppfølging av rettshjelpsutvalget er et stort skritt i riktig retning, og jeg vil berømme regjeringen for dette arbeidet. Samtidig mener jeg at det fortsatt gjenstår en stor jobb før vi kan si oss fornøyd med rettshjelpsordningen. Denne omleggingen representerer et høyst nødvendig paradigmeskifte innen rettshjelpen, som Venstre har etterlyst i flere år. Dersom rettsstaten kun er tilgjengelig for ressurssterke mennesker, har man en rettsstat som forsterker sosiale forskjeller Derfor er disse endringene så viktige for samfunnet vårt, og jeg er utrolig glad for at de nå kommer. Jeg tar med det opp Venstres forslag i saken.

[21:35:31]: Innledningsvis vil jeg si at jeg er svært glad for at en samlet komité stiller seg bak dette lovforslaget. I proposisjonen foreslår regjeringen en ny økonomisk modell for behovsprøvd rettshjelp. Dette er det viktigste grepet som kan tas for å få en rettshjelpsordning som omfatter flere med behov for offentlig støttet rettslig bistand. Det er endringer som har vært etterspurt i lang tid, og som vil bidra til å løse noen grunnleggende problemer med dagens rettshjelpsordning. I proposisjonen foreslår regjeringen nye kriterier for behovsprøving ved innvilgelse av rettshjelp. Forslaget vil bidra til at vi unngår urimelige terskeleffekter, og det vil dermed fjerne de skarpe skillene mellom parter som har en relativt lik økonomi. Med regjeringens forslag anslås det at dekningsgraden for husholdninger samlet sett vil øke fra 16 til 33 pst. Det ser jeg på som svært gledelig. Jeg er også glad for forslaget om at grensen for å falle inn under ordningen skal knyttes til folketrygdens grunnbeløp, altså et beløp som justeres årlig. På den måten forhindrer vi at rettshjelpsordningen svekkes over tid, og at stadig færre tilfredsstiller de økonomiske vilkårene for rettshjelp, noe som har vært en utfordring. utfordring. Søkeren skal fortsatt betale en egenandel, men egenandelen skal beregnes i prosent og fastsettes på bakgrunn av søkerens betalingsevne. Dette er også noe som kommer til å gjøre ordningen mer treffsikker. De med aller dårligst betalingsevne vil dessuten fortsatt være fritatt fra egenandeler. Departementet jobber nå videre med forskriftsendringer for å regulere detaljene i ordningen nærmere. Med en slik omlegging av ordningen som regjeringen har foreslått, vil det kunne være noe usikkerhet knyttet til de konkrete virkningene. Derfor er jeg også glad for at det i proposisjonen er lagt opp til at den nye økonomiske modellen skal evalueres etter at den har fått virke noe tid, og vi har et godt grunnlag for en evaluering. Som komiteen korrekt har merket seg, er dette lovforslaget en første deloppfølging av rettshjelpsutvalgets utredning, og det er etter mitt syn kanskje den aller viktigste delen. Arbeidet med å styrke rettshjelpsordningen er likevel ikke ferdig med denne proposisjonen, vi har fortsatt resten av utredningen til oppfølging i departementet. Dette er noe som har høy prioritet. [21:38:05]: Når vi nå skal vedta noe som omtales som et paradigmeskifte i rettshjelpsordningen i Norge, er det på sin plass å gratulere ministeren. Dette betyr betyr veldig mye og er virkelig et stort skritt for en mye bedre ordning for folk. Timingen kunne heller ikke vært bedre med tanke på den dyrtiden man står i. Rettshjelpsordningen er jo en del av en helhet som handler om folks rettigheter og rettssikkerhet. Vi har vært opptatt av at man nettopp må se alt i sammenheng, både fri rettshjelp-ordningen, de frivillige på feltet og også behovet for en førstelinjetjeneste, som kan ta unna en del av det udekkede rettshjelpsbehovet vi har i dag, uten egenandeler. Der har ministeren fått overlevert en anbefaling fra en ekspertgruppe, da vil jeg utfordre ministeren på hvordan man tenker å følge det opp, og hva som er tidsplanen for det arbeidet. Statsråd Emilie Mehl [21:39:00]: Takk for ros, og jeg vil også gratulere Stortinget med at vi nå får dette gjennom i fellesskap. Det er jeg veldig glad for. Når det gjelder spørsmålet om en førstelinjetjeneste, er jeg enig med representanten i at man må se forskjellige ting i sammenheng. Som jeg sa i mitt innlegg, er dette første del av oppfølgingen del av oppfølgingen av rettshjelpsutvalgets forslag. Det er naturlig for oss at vi vurderer det som har kommet inn om en førstelinjetjeneste, når vi skal gå videre med å følge opp resten, så det må vi komme tilbake til. Jeg ønsker ikke å forskuttere noen ting, for det er viktig for oss at midlene som skal gå til rettshjelpsordningen, brukes sånn at vi får

aktørene som jobber med denne typen saker. Det har jo vært en diskusjon over flere år om vilkårene for dem. Man har etablert en ny struktur for fastsettelse av salæret, et salærråd, som kommer med sine anbefalinger til regjeringen, og som anbefalte en opptrappingsplan for å bedre vilkårene for dem som jobber med denne typen saker. Det ble ikke fulgt opp i statsbudsjettet, men jeg vil gjerne høre hva ministeren tenker om veien videre, om hvordan man ser på den nye strukturen man har etablert, og om man er enig i at det er behov for å bedre vilkårene for dem som jobber med fri rettshjelp-saker. Statsråd Når det gjelder salærsatsen, registrerer jeg at det er mange som ønsker at den skal øke betydelig. Den har vært både prisjustert og for så vidt ilagt noen mindre økninger, et ganske stort kronebeløp på selve satsen og også da som en utgift på statsbudsjettet som skal til, hvis man skal opp på det nivået som det nye salærrådet har pekt på at man bør Det er noe regjeringen må ta stilling til i de ordinære budsjettprosessene, og det må også Stortinget når de skal vurdere hvordan budsjettet skal se ut til slutt opp mot andre behov. Jeg er glad for at vi likevel har fått denne strukturen, for det gjør at vi får en vurdering fra et råd med representanter fra ulike deler av rettsstaten, som er et godt grunnlagsmateriale både for regjeringen og også for Stortinget når man skal vurdere om dette er riktig å prioritere. Men det må skje fra år til år, for det er i tråd med budsjettreglementet som Stortinget har. [21:41:30]: Jeg er også glad for at vi har fått på plass en ny struktur for salærsatsen, og at man har fått dette salærrådet. De er tydelige på at man trenger en opptrapping over tid, for ja, det er snakk

opprette dette salærrådet, og vi forventer at man forholder seg lojalt til de avtalene man inngår. Jeg vil gjerne spørre ministeren om noe annet, som handler om stykkprisforskriften, og da ikke nødvendigvis salærsatsen, men de timene man får betalt for på en rekke ulike områder. Er regjeringen villig til å se på timetallet på en rekke områder, for tilbakemeldinger man får, er at det dessverre i veldig mange saker er for lavt til å gi tilstrekkelig bistand til de menneskene vi nå bedrer rettighetene til. Mehl [21:42:28]: Jeg vil ikke si at vi har noen helt konkrete endringer på trappene nå, men vi er alltid åpne for innspill fra advokatmiljøene eller andre som er avhengig av

jeg si til et premiss som ble tatt inn i replikken, at i dialog med bl.a. Advokatforeningen har det alltid vært understreket helt tydelig at regjeringen ikke har mulighet til å forplikte Stortinget i sine budsjettbevilgninger over mange år. heller ikke mulighet til å forskuttere budsjettbehandlingen, som må følge vanlige prosedyrer og regler. Jeg er likevel glad for at vi har fått på plass dette organet, som gjør at vi har et mer utfyllende vurderingsgrunnlag og beslutningsgrunnlag å forholde oss til. Venstre mener at det er store oppgaver som gjenstår for å sikre norske innbyggere den rettshjelpen de har behov for og krav på. Det er særlig behov for å se på om flere sakstyper burde gi adgang til rettshjelp uten behovsprøving. Norge har blitt kritisert av FN for at lovens saklige virkeområde er for snevert, og jeg har merket meg at regjeringen og SV i budsjettforliket melder at regjeringen innen 1. juli 2024 skal fremme forslag om innføring av fritt rettsråd for flyktninger med barn som er foreslått utvist fra Norge på grunn av brudd på straffeloven, et forslag Venstre før øvrig støtter, men som også viser at det er rom for å inkludere flere sakstyper i rettshjelploven. Er statsråden enig i at flere saker bør gi adgang til rettshjelp, og har hun i så fall gjort seg noen tanker om hvilke? Statsråd Emilie Mehl [21:44:16]: Det er for tidlig for meg å kommentere nå. Nå skal vi følge opp neste del av utvalgets rapport, og vi må komme tilbake til det.

Nivået på egenandelene er jo satt ut i forskrift, og i proposisjonen legges det opp til at egenandelene skal øke med ressursbruken i hver enkelt sak for å gi mottakeren insentiv til å begrense ressursbruken i sakene. Enkelte saker kan imidlertid bli svært lange og ressurskrevende fordi de er kompliserte og krevende, uten at klienten har så mye mulighet til å påvirke det. Deler statsråden denne bekymringen, og er hun åpen for – når loven har fått fungere litt – å vurdere forskriftsfesting av et øvre tak for egenandeler, eller mulighet for begrensning av egenandel etter søknad? [21:45:15]: Som jeg sa i mitt innlegg, er det viktig for oss å følge med på virkningene av disse endringene, og det er naturlig å foreta en vurdering når loven har fått virke i noe tid. Vi tenker nå at det er etter fire år. Dette er en type spørsmål som det kan være naturlig å komme tilbake til da hvis man ser at det er behov for det. Jeg er først og fremst glad for at vi nå har kommet til denne historiske dagen, og at vi får til de endringene vi gjør, som jeg tror vil inkludere flere i rettshjelpsordningen og gjøre at rettsstaten, og det å få

fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Erna Solberg, Sveinung Stensland og Mudassar Kapur om bedre forebygging av og mer kunnskap om voldelig ekstremisme og radikalisering

for saken): Vi behandler her et omfattende forslag fra Høyre som handler om forebygging av og mer kunnskap om voldelig ekstremisme og radikalisering. Forslaget understreker at terrortrusselnivået i Norge ikke er særlig høyt. Likevel har landet de siste årene blitt hardt rammet av flere alvorlige terrorhandlinger, utført av personer med et ekstremt tankegods. Forslaget løfter særlig forebygging av radikalisering og reintegrering av mennesker som har blitt radikalisert til ekstreme holdninger, som viktig. Forskning på høyreekstremisme gjennom C-REX har en sentral rolle, og det vises til den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, 22. juli-senteret, HL-senteret, 10. august-stiftelsen og Demokrativerkstedet på Utøya som viktige eksempler på aktører som gjør en innsats mot radikalisering og ekstremisme. I tillegg går forslaget inn på tiltak som exit-program, politiet, hva religiøse samfunn kan gjøre, og hvordan hets rammer mennesker og bidrar til radikalisering. Komiteen påpeker at kampen mot hatkriminalitet og ekstremisme alltid vil være et pågående arbeid. Det er viktig at man fortsetter å forsterke innsatsen. jeg over til SVs syn. Jeg vil gjerne takke forslagsstillerne for å løfte et viktig forslag og sørge for at vi bruker tid på å diskutere en problematikk som må, skal og bør diskuteres ofte. Det er mange gode forslag i dette representantforslaget. Jeg vil særlig trekke fram CREX ved Universitetet i Oslo, som bl.a. forsker på ideologi, bevegelser innen kjønn og ekstremisme, vold og hatkriminalitet, forebygging og intervensjon og på 22. juliangrepet. Senteret ble opprettet i 2016 og fikk da sikkerhet for ti års finansiering. Vi er glade for at et flertall i justiskomiteen nå sikrer stabilitet rundt at denne finansieringen skal fortsette. Det blir også en rekke flertall som styrker arbeidet med forskning, forebygging og veier ut fra radikale miljøer. Det er positivt, og det er noe vi er glade for. Med det tar jeg opp de forslagene SV er en del av.

Å støtte opp under både forskning på og forebygging av voldelig ekstremisme er grunnleggende viktig. Forebygging av voldelig ekstremisme må styrkes i en tid hvor hat og splittelse skaper store samfunnsutfordringer. For bedre å kunne forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme trengs det kunnskap og felles faktagrunnlag for samfunnsdebatten, for beslutningstakere og for storsamfunnet. Støre-regjeringen oppnevnte ekstremismekommisjonen sommeren 2022 for å få mer kunnskap om voldelig ekstremisme og radikalisering i samfunnet. En del av mandatet til kommisjonen er å belyse både tiltak og systemforbedringer som kan gjøres for å styrke samfunnets evne til å forebygge radikalisering og ekstremisme. Kommisjonen legger fram sitt arbeid våren 2024. Statsminister Jonas Gahr Støre har fra Stortingets talerstol sagt at regjeringen skal ha god dialog med Stortinget om hva som er riktig innsats framover på forskningsområdet og kunnskapsområdet, når regjeringen har fått hele bildet fra ekstremismekommisjonen. Dette er viktig og imøtekommes på Stortinget. Forebygging av radikalisering og ekstremisme vil være et kontinuerlig arbeid i alle sektorer og deler av samfunnet.

i grunnopplæringen. Det bra at en undervisningspakke om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning for videregående opplæring og lærerutdanning vil være ferdig ved utgangen av 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ledet arbeidet med en ny tverrdepartemental handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Hovedplanen var klar i november 2023. Regjeringen stadfester i Hurdalsplattformen at elever må få mer kunnskap og informasjon om hatefulle ytringer og konsekvenser av rasisme gjennom skoleløpet. Dette er fulgt opp bl.a. gjennom økt støtte til 22. julisenteret og deres viktige formidlingsarbeid om terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. Målgruppen for senteret er skoleklasser fra ungdomstrinnet og oppover, lærere, lærerstudenter og allmennheten. Det er viktig at regjeringen har bevilget penger til et permanent 22. juli-senter i det nye regjeringskvartalet, hvor arbeidet allerede er påbegynt. Arbeiderpartiet ønsker å framheve at Senter for ekstremismeforskning, C-REX, gjør et viktig arbeid for å innhente mer kunnskap om ekstremisme, og at senteret over noen få år har bygd seg opp til å bli et internasjonal anerkjent forskningsmiljø på høyreekstremisme. Det var bred tverrfaglig og tverrpolitisk oppslutning om opprettelsen av senteret i 2016, som var et direkte svar på terroren 22. juli 2011. juli 2011. Vi mener at det er naturlig at regjeringen følger opp videre finansiering av senteret gjennom arbeidet med statsbudsjettet, og støtter at senteret gjøres permanent.

Det ligger nært å trekke fram terrorhandlinger når dette forslaget debatteres, men det handler om mye mer. Det handler om alle voldelige, ekstremistiske handlinger, vi har dessverre skremmende eksempler på at angrep fra enkeltindivider har gitt fatale og tragiske utfall, som drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia 26. januar 2001. Voldelige, ekstremistiske angrep er angrep på demokratiet, på folks frihet og folks trygghet, og enkelte grupper er ekstra utsatt fordi fiendebildet til høyreekstreme og ekstreme islamister delvis sammenfaller. LHBTI-personer, minoriteter, innvandrere, jøder, politikere, medier, politiet og religiøse forsamlinger kan være ekstra utsatt. Norge er et trygt land, men vi er likevel ikke forskånet fra enkeltindividets grusomme handlinger. Derfor er det vår plikt å gjøre det vi kan for å bevare tryggheten, friheten og de verdiene som vårt samfunn er tuftet på. Jeg mener det er viktig at regjeringen gir et tydelig signal om at C-REX, Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, fortsatt vil få støtte etter 2026. Jeg mener det er viktig at gjeldende exit-program forbedres og koordineres på en bedre måte, og at bibliotekstrategien, som Venstres daværende partileder, Trine Skei Grande, la fram i 2019, fornyes etter lærdommene man har trukket av den. Det er kjempebra at regjeringen har nedsatt en ekstremismekommisjon som skal legge fram anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og framvekst av ekstremisme. Forebygging er nøkkelen til å hindre at det kommer nye angrep i framtiden fra personer med ekstreme holdninger. Rasisme, Rasisme, fascisme, trusler og hat er gift for demokratiet, og vi må ta til motmæle. Vi må sørge for at vi forebygger tilvekst i ekstreme miljøer, og vi må bidra til reintegrering av dem som har kommet på feil spor.

(H) [21:55:03]: Jeg fikk noen lange blikk fra komitélederen – som nok lurte på om jeg ikke skulle si noe, for dette er jo vårt forslag. Det er det, og det er veldig gledelig å konstatere at vårt forslag har fått bred støtte i Stortinget. Dette er en viktig sak som

familievernkontor, om forebygging og viktigheten av det, og det er akkurat det samme dette handler om: Å bygge kunnskap og forebygge er det viktigste bolverket mot ekstremisme. Senest i går så jeg et program om en mann som drev med oppdatert kunnskap for å hindre at sivilisasjoner skal bryte sammen i Afrika – kunnskap og forskning hele veien. Dette er veldig bra. Siden jeg tilhører et opposisjonsparti, vil jeg gjerne sitere min gode kollega Wilkinson fra SV, som i forrige periode proklamerte: «I dag er det flertallsfest».

leder): Fremskrittspartiet står her sammen med en samlet komité på flertallsvedtakene. Det er viktig, og det er bra at man fortsetter arbeidet med å bygge kunnskap for å forebygge ekstremisme og farlige ideologier som i neste fall representerer en trussel mot borgere og samfunn. Jeg vil også utvide litt, for det får litt slagside når jeg lytter. Det er en del farlige ideologier – åpenbart fascisme og rasisme

er helt enig i det, men vi må faktisk ta med oss at det er flere farlige ideologier enn dem enkelte her har ramset opp.

Det er vel en slags flertallsfest Høyre feirer. Jeg gratulerer Høyre med å få så betydelig gjennomslag i justispolitikken. Statsråd Emilie Mehl

Først vil jeg si at det er hyggelig at også regjeringen har blitt invitert på flertallsfest, særlig fordi dette er et veldig viktig tema for oss alle. Så vil jeg benytte anledningen til å invitere Høyre på flertallsfest når vi skal behandle budsjettet neste uke. Jeg er spent på om de kommer på den. Representantforslaget vi debatterer i dag, belyser mange viktige områder, og det inneholder åtte forslag som favner veldig bredt. Jeg kommer ikke til å rekke å kommentere alle i innlegget mitt, så jeg skal konsentrere meg om dem som er spesielt relevante for justissektoren. Først vil jeg si at det er viktig for regjeringen å prioritere arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme høyt. Det er et tema som har kommet enda høyere på agendaen i høst, med det som skjer i Midtøsten. Det er et trusselbilde som er i stadig utvikling, og vi må forberede oss på at det også kan påvirke hvordan radikaliseringsprosessene foregår, og hvordan det forebyggende arbeidet bør innrettes. Det er viktig at arbeidet er kunnskapsbasert, og at vi innhenter ny kunnskap hele tiden og evaluerer de tiltakene vi har iverksatt. Ekstremismekommisjonen, som skal legge fram NOU-en sin tidlig i 2024, er et veldig viktig tiltak fra regjeringens side. Utredningen og den påfølgende høringen er viktig og inngår i det viktige kunnskapsgrunnlaget jeg akkurat nevnte. Til arbeidet med når vi skal legge fram en ny handlingsplan om radikalisering og ekstremisme, tar vi utgangspunkt i den kommisjonen, men også forskjellige forskningsrapporter som departementet har mottatt de siste årene. To av dem er omtalt i det forslaget vi debatterer i dag: evaluering av ordningen med radikaliseringskontakter og evaluering av forebyggingstiltak mot radikalisering under straffegjennomføringen. Vi har også dialog med Politidirektoratet og Kriminal omsorgsdirektoratet om hvordan utfordringene som løftes i rapporten, kan løses. Vi har også nylig mottatt en studie av arbeidet med risikovurdering og reintegrering av radikaliserte i Norden, noe som er relevant for forslaget om å sikre bedre reintegrering av ekstreme gjennom forbedret exit-program. Representantene ber også regjeringen sikre at det gis støtte til forskning på alle former for ekstremisme. Forskning på ekstremisme og terror har lenge vært en del av Justis- og beredskapsdepartementets satsing på forskning på samfunnssikkerhet. Vi bevilger midler til Forskningsrådet årlig, hvor prosjekter med dette temaet kan søke forskningsmidler. I år er bevilgningen på 37 mill. kr. Det er flere departementer som bidrar til finansiering av konsortiet for terrorismeforskning, som består av C-REX, FFI, NUPI og Politihøgskolen. FFI har et av Norges ledende forskningsmiljø på internasjonal terrorisme. Det skal vi være stolte av, og det finansieres av flere aktører gjennom forskningsprosjektserien kjent som TERRA. som TERRA. C-REX – Senter for ekstremismeforskning ble opprettet ved UiO i 2016, og det er sikret en grunnfinansiering på 10 mill. kr årlig til og med januar 2026.

Forslaget framhever at innsatte i norske fengsler, i likhet med resten av befolkningen, har krav på helsetjenester de trenger. Jeg registrerer også at forslagsstillerne viser til at det per i dag er mange innsatte som ikke opplever å få helsetilbudet de har krav på.

Forslaget viser til et behov for å lovfeste meldeplikten for fengselslegen ved selvdrap, forsøk på selvdrap og ved uforsvarlig eller manglende medisinsk behandling, å utrede det reelle behovet for psykologer og psykiatere i norske fengsler, samt en rekke andre tiltak. Forslagsstillerne viser til pasient- og brukerrettighetsloven, straffegjennomføringsloven, EMK, Grunnloven og de såkalte Mandelareglene vedtatt av FNs generalforsamling i desember 2015, som alle viser til grunnleggende rettigheter for domfelte som soner sin straff i fengsel. Forslagsstillerne viser til tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet hva angår selvdrapsforsøk og selvskadingsepisoder i Bredtveit kvinnefengsel og Sivilombudets varsel til Justis- og beredskapsdepartementet om kritiske livstruende forhold. Forslagsstillerne viser videre til uttalelser fra ansattes forbund om bekymringer knyttet til utviklingen av denne situasjonen og ansattes rammebetingelser til å utføre jobben de er satt til. Jeg takker for et godt arbeid i komiteen og vil redegjøre for Arbeiderpartiets synspunkt

(H) [22:05:19]: Innsatte i norske fengs- ler har de samme rettighetene til helsehjelp for fysiske og psykiske lidelser som alle andre mennesker i dette landet. Likevel er det sånn at flere innsatte melder om at de ikke opplever å få det helsetilbudet de har krav på. En undersøkelse fra 2021 gjennomført av Senter for omsorgsforskning har kartlagt helse- og omsorgsbehov blant innsatte i fengsel. Undersøkelsen viser at ansatte i fengsler rapporterer om at innsatte har mer omfattende psykiske lidelser, somatiske sykdommer og aldersrelaterte lidelser nå enn tidligere. Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at det siden 2018 har vært 87 tilfeller av selvmordsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder ved Bredtveit fengsel alene. Etter tilsyn i fengselet i mars 2023 varslet Sivilombudet om kritiske og livstruende forhold. Dette er alvorlig og må gjøres noe med. Høyre deler forslagsstillernes bekymring på dette feltet, men viser til statsrådens svarbrev til komiteen, hvor mange av de samme utfordringene jobbes med på forskjellige måter, også sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. Høyre mener dette er en bedre tilnærming enn å vedta så vidt omfattende forslag i et Dokument Vi viser også til vårt forslag i behandlingen av Meld. St. 23 for 2022–2023, Opptrappingsplan for psykisk helse 2023–2033, som lyder: «Stortinget ber regjeringen øke kapasiteten innen offentlig finansiert psykisk helsevern for voksne, og barn og unge med minst 7 pst. for døgnbehandling og 15 pst. for poliklinisk behandling frem mot 2040

av andre medlemmer i komiteen vil jeg igjen påpeke at vi nok en gang har til behandling en sak som handler om innsatte i norske fengsler – altså soningsforhold for kriminelle.

I en situasjon hvor vi kanskje er det landet i verden som har de beste soningsforholdene, og som legger mest til rette for at kriminelle har relativt korte soningstider, mener man altså at de ikke har det godt nok, og man fremmer ytterligere forslag for å gjøre det bedre for innsatte i norske fengsler. I dette tilfellet gjelder det psykisk helse-tilbud for innsatte i fengsel.

borgere som ikke har forbrutt seg mot loven, men som er offer for andres handlinger og kriminalitet, som skal bekjempes. Det er i hvert fall Fremskrittspartiets syn. Jeg skal ikke dvele mer ved det, men jeg skal benytte muligheten når jeg fremme det forslaget Fremskrittspartiet er medforslagsstiller til, som handler om å øke antallet sengeplasser i psykiatrien. Problemet er åpenbart at vi har en situasjon hvor personer er for syke til å befinne seg i fengsel, samtidig som man ikke har tilstrekkelige tilbud innenfor helsevesenet. Dette problemet må det tas tak i. Vi må slutte å diskutere det, det har vært et problem over tiår, og nå er det på tide at man tar tak i det.

det er det eneste man bryr seg om. Det stopper ikke å forundre meg at man synes det er overraskende at justiskomiteen i det norske storting diskuterer kriminalomsorg relativt ofte på samme måte som vi diskuterer politiet ofte, og vi diskuterer domstolene ofte. Det virker som det nesten er et mønster for hvilke saker justiskomiteen diskuterer ofte, for det er saker som er innenfor vårt ansvarsområde.

Jeg vil gjerne skryte av forslagsstillerne for en rekke gode forslag. Det er positivt at Venstre løfter fram en viktig problematikk, som handler om det psykiske helsetilbudet for innsatte i fengsel. er det at det dessverre er for mangelfullt i dag. Det er en rekke forslag vi støtter og er med på å fremme, og jeg vil gjerne løfte dem fram. De handler både om å bygge kompetanse og om at man sørger for bedre kartlegging og bedre oppfølging. å understreke at dette ikke bare handler om rettighetsfesting, kartlegging og gode rutiner. Det handler også om hvilke ressurser kriminalomsorgen har til å følge opp dette i praksis. Der har det skjedd et linjeskifte de siste årene, der man har gått fra å kutte under høyresiden til nå faktisk å ruste opp kriminalomsorgen. Neste uke skal vi diskutere budsjettet, så vi kan prøve å holde debatten til det, men sammen med regjeringen styrker SV kriminalomsorgen betydelig og viser at man er villig til ikke bare å snakke om rettighetene, men til faktisk å legge ressurser på bordet sånn at man kan følge det opp i praksis. Det er positivt. Miljøpartiet De Grønne har fremmet en rekke forslag i denne saken, og jeg vil gi en stemmeforklaring om at

Heldigvis er det mulig å ha to tanker i hodet samtidig, og nå skal vi diskutere det psykiske helsetilbudet til de innsatte i fengsel. Undersøkelser viser at det er en økning i antall innsatte som har psykisk uhelse. Ifølge Kriminalomsorgen viser ni av ti innsatte tegn på psykiske lidelser og/eller personlighetsforstyrrelser. Siden 2008 har 73 personer begått selvdrap i norske fengsler. I 2022 ble det registrert 95 selvdrapsforsøk. Dette er dypt alvorlig og underbygger vår påstand om at helsetilbudet til psykisk syke i norske fengsler per i dag ikke er en rettsstat verdig. Personer som sitter i fengsel, har i likhet med resten av befolkningen krav på helsetjenester når de trenger det. Allikevel soner mange mennesker som opplever ikke å få det helsetilbudet som de har krav på og behov for. Til tross for at mange ansatte gjør en stor innsats for å forsøke å hjelpe de psykisk syke, har de verken kompetansen eller de nødvendige virkemidlene til å kunne gi de psykisk syke innsatte nødvendig hjelp, noe som er grunnen til at mange av disse innsatte også settes i isolasjon eller sikkerhetscelle og legges i belteseng. Dette gjøres ofte for å hindre at psykisk syke begår selvdrap eller skader seg selv, men fører til at mange av dem bare blir enda sykere, og det øker faren for selvdrap og selvskading. Ressurssituasjonen i kriminalomsorgen, manglende kompetanse på helse i mange av fengslene og en nedbygging av sengeplasser i psykiatrien utgjør til sammen en svært uheldig miks for de innsatte som har behov for hjelp for psykisk uhelse. Disse forholdene er også en stor belastning for de andre innsatte og de ansatte i fengslene. Derfor mener vi at bevilgningene til kriminalomsorgen må økes, at kompetansen blant de ansatte må styrkes, at flere helsetjenester må kunne tilbys inne i fengsel, og at antallet sengeplasser i psykiatrien må økes. Nesten alle innsatte skal på et tidspunkt tilbakeføres til samfunnet utenfor fengslene. Det er derfor avgjørende å forberede den enkelte innsatte på livet utenfor murene på best mulig måte.

tiet De Grønne ble stiftet i solidaritet med tre grupper: framtidens generasjoner, naturen og de andre dyrene og alle mennesker, særlig dem som havner utenfor samfunnet.

alle støtter. Jeg vil gi en kort forklaring på de løse forslagene våre i saken. Forslag nr. 12, om å sikre at ingen under 18 år soner i voksenfengsel, henger sammen med vårt syn på justispolitikken, hvor vi ønsker en dreining bort fra stor bruk av fengselsstraff. Vi har stor forståelse for at mange tolker dette innenfor dagens praksis og har andre tanker om hva man burde gjøre på kort sikt.

det viktigste man gjør for ofre for kriminalitet, er å sørge for at det ikke blir ofre for kriminalitet – og det viktigste man kan gjøre for at det ikke skal bli ofre for kriminalitet, er å sørge for at de som ellers ville begått kriminalitet, ikke vil begå den kriminaliteten. En satsing på psykisk helse i alle deler av befolkningen tror vi derfor er viktig for å sørge for at færrest mulig blir utsatt for kriminalitet i framtiden, og det er det vi bør fokusere på. Derfor er vi veldig glad for at Venstre fokuserer på nettopp psykisk helse i dette forslaget. Jeg tar

[22:18:36]: Dette er et viktig tema, og jeg er glad for at forslagsstillerne retter oppmerksomhet mot domfelte og innsattes behov for og rett til helsetjenester. Det er dessverre en økende andel av de innsatte i fengslene som har flere og mer sammensatte behov. Innsatte er dømt for mer alvorlig kriminalitet, de idømmes lengre fengselsstraffer, og en økende andel innsatte har også psykiske lidelser. Det stiller større krav til kriminalomsorgen, helsetjenestene og andre velferdstjenester. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Universitetet i Oslo gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet om le vekår, rus og psykisk helse blant domfelte. Det er viktig, og det kommer til å gi oss mer kunnskap om psykiske helseproblemer i denne gruppen. Det er satt i gang flere viktige tiltak på tvers av justissektoren og helsesektoren. Opptrappingsplanen for psykisk helse omtaler psykisk helsehjelp til både barn og unge og voksne som er dømt til straffegjennomføring og behandling. Regjeringen har også oppnevnt et utvalg som skal utrede ivaretakelsen av siktede, domfelte og innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming. Utvalget skal også evaluere ordningene med forvaring, dom til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Utvalget vil belyse flere av de temaene som tas opp i representantforslaget, og jeg ser fram til utredningen, som kommer til å leveres høsten 2024. Det er den kommunale helse- og omsorgstjenesten som har ansvaret for primærhelsetilbudet til innsatte i fengsel, mens de regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenestene. Kriminalomsorgen skal legge til rette for at domfelte og innsatte får de tjenestene som lovgivningen gir dem krav på, og sikre at vi har tilfredsstillende soningsforhold. Isolasjon og mangel på fellesskap i fengslene kan ha en negativ innvirkning på psykisk helse. Det er derfor et viktig mål for regjeringen å klare å øke tiden som de innsatte har i fellesskap. Vi har hatt på høring flere forslag fra departementet som skal bidra til å redusere utfordringene med isolasjon. Det er også gjort tiltak knyttet til dette de siste årene. Det er etablert tolv aktiviserings- og ressursteam i fengslene, som, så vidt vi vet per nå, har bidratt til at færre innsatte har vært isolert i perioden etter 2019. For Senterpartiet og Arbeiderpartiet har det også vært viktig å prioritere kriminalomsorgen i budsjettene, og bevilgningene til kriminalomsorgen er i 2022 og 2023 økt med om lag 200 mill. kr, bl.a. til økt bemanning, samtidig som vi vet at situasjonen er krevende på grunn av høy prisvekst. I budsjettet for 2024 foreslår vi 85 mill. kr i økt grunnbevilgning. Jeg er særlig glad for at vi i budsjettet for 2024 foreslår en nasjonal forsterket fellesskapsenhet, NFFA, ved Skien fengsel, som skal bidra til at også kvinner med store psykiske lidelser får denne typen spesialoppfølging.

viser at det siden 2018 har vært 87 selvdrapsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder i Bredtveit kvinnefengsel.

29. november anbefalte Statsbygg at Bredtveit fengsel stenges midlertidig på grunn av ny risikoanalyse for branntilløp. Statsbyggs oppfatning er at bare det å være i bygget representerer en risiko for liv og helse. Hva planlegger statsråden å gjøre, ikke bare for å gjøre Bredtveit brannsikkert, men også for å oppgradere bygningsmassen, sånn at dette ikke er en medvirkende årsak til unødvendig innlåsing og isolasjon? [22:22:40]: Det er flere viktige forhold som nevnes i premissene for dette spørsmålet. Det ene er at det har vært en utfordring med psykisk helse selvdrap på Bredtveit. Derfor har også regjeringen gjort flere tiltak knyttet til det fengslet, nettopp for å kunne ivareta de som soner der, bedre. Det er veldig mange som har veldig alvorlige og komplekse lidelser, og som trenger tett oppfølging. Det er også viktig for de ansatte og deres arbeidsforhold. Det er riktig at vi har fått en brannrapport som har ført til en beslutning om midlertidig stenging av Bredtveit. Nå er det først og fremst viktig at vi klarer å ivareta de sårbare innsatte i løsninger som i første omgang må innebære å flytte dem til andre fengsler. Det er noe det jobbes med nå. Det er også gjort noen akutte tiltak ved fengslet for å sikre at det er trygt å være der inntil man har fått gjennomført den flyttingen. Så må vi komme tilbake til hva som skal skje med fengselet senere.

Kan statsråden garantere at det ikke er regjeringens plan at Bredtveit skal legges ned, og at det er Skien som skal ta imot de kvinnene som nå sitter på Bredtveit?

Det ble avvist av flertallet i Stortinget, og jeg er ganske sikker på at Venstre var imot et nytt fengsel der. Derfor er vi nå i den situasjonen at det ikke er planlagt noen på Bredtveit, men at vi har måttet finne andre løsninger for et nytt fengsel i Oslo, som det er et stort behov for. Derfor må vi også ta oss noe tid til å vurdere hva som skal være Bredtveits framtid, nå som vi har fått denne brannrapporten. Det er en gammel bygningsmasse, med antageligvis oppgraderingsbehov og store investeringskostnader som følger med det, dersom man skal rehabilitere eller bygge nytt. Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) [22:24:51]: I svarbre- vet viser statsråden til at Helsedirektoratet i sitt utkast til nasjonale faglige råd om kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel foreslår at det skal anbefales at helsepersonell gjennomfører en kort innkomstsamtale senest 24 timer etter innsettelse. Det vises til at den første samtalen skal bidra til å avdekke akutte helse- og omsorgsbehov, avdekke og dokumentere eventuelle skader som er påført i forbindelse med fengslingen, og hindre avbrudd i påbegynt behandling. Det synes derfor å være en faglig vurdering at det er hensiktsmessig med en slik kartlegging. Hvorfor ønsker ikke statsråden å lovfeste dette? Statsråd

Vi vet bl.a. at Riksrevisjonen har kritisert at det over tid har vært for få kartlegginger, og at det ikke er ensartet nok eller systematisk nok. Derfor har også kriminalomsorgen selv lagt opp til at man ønsker å prøve ut bl.a. prekartlegging av innsatte, sånn at man

Det er også bra at regjeringen tydelig har uttalt at psykisk helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Fengsling innebærer, som de fleste i denne salen vet, vet, en frihetsberøvelse overfor den enkelte domfelte. Utover dette har innsatte i norske fengsler de samme rettighetene til bl.a. offentlige tjenester som den øvrige befolkningen, også når det gjelder helsetjenester tilpasset deres behov.

Utvalget skal også gå gjennom en rekke andre temaer og problemstillinger, slik statsråden har beskrevet. Utvalget leverer sin utredning høsten 2024. Helsetilbudet til innsatte med behov for psykiske helsetjenester omtales også i den nylig framlagte opptrappingsplanen for psykisk helse. Jeg ønsker å vise til statsrådens svar om at Helsedirektoratet i sitt utkast til nasjonale faglige råd om helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel anbefaler at helsepersonell gjennomfører en innkomstsamtale senest 24 timer etter innsettelse. Formålet med denne samtalen er nettopp å avdekke akutte helse- og omsorgsbehov, avdekke og dokumentere eventuelle skader som er påført i forbindelse med fengslingen, og hindre at påbegynt behandling blir avbrutt. Det anbefales videre en nær oppfølging av helsepersonell overfor den innsatte. I tillegg til dette vil jeg si, litt med referanse til de løse forslagene i salen, at Hurdalsplattformen er tydelig på at barn ikke skal sone sammen med voksne. Dette har, så vidt jeg vet, blitt fulgt opp. Jeg har registrert, både i merknadene til denne saken og i mange andre lignende saker vi har hatt til behandling i justiskomiteen – sist nå i innlegget fra representanten

Jeg ønsker å tydeliggjøre at også her, som i så mange andre saker, henger alt sammen med alt. God rehabilitering og straff som virker, vil forebygge gjentakende kriminalitet og være god samfunnsberedskap, både for fellesskapet og for den enkelte. Dermed er innsattes soningsforhold tett knyttet opp mot offervern og vern mot ny kriminalitet. I tillegg vil jeg understreke at innsattes soningsmiljø er ansattes arbeidsmiljø. Dermed kan disse ikke ses på uavhengig av hverandre, men må absolutt ses i sammenheng når vi framover skal jobbe sammen med et mål om å gjenreise norsk kriminalomsorg.

for saken): Dette forslaget går ut på å endre straffeloven § 185 i tråd med ytringsfrihetskommisjonens anbefalinger, at regjeringen bes fremme forslag om å regulere bruk av sosiale medier i egen lov, at regjeringen bes om å tilføre midler til politiets nettpatrulje, at regjeringen bes styrke politiets meldetjeneste for hatefulle ytringer, og at regjeringen bes om å utvide mandatet til PST. Forslagsstillerne peker på at det skal mye til før ytringer rammes av straffeloven § 185, og viser videre til forslag fra ytringsfrihetskommisjonen om å endre ordlyden i § 185 og kommisjonens begrunnelse for at paragrafen må gjøres mer forståelig, og at det er et behov for tydeliggjøring av hva som faktisk er straffbart. Forslagsstillerne viser til at kommisjonen har foreslått alternative formuleringer som gjenspeiler den reelle rettstilstanden, og som er mer allment tilgjengelige. Forslagsstillerne mener også at ytringsfrihetskommisjonens alternativ 2 gir den mest presise og dekkende ordlyden for endringen av straffeloven § 185. Jeg antar at forslagsstillerne vil videre begrunne de andre forslagene i saken og går over på mitt innlegg. Diskriminerende og hatefulle ytringer i straffeloven § 185s forstand er frihetsberøvende. Det splitter samfunnet, og det undertrykker folk på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, kultur, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller religion. Venstre deler forslagsstillernes syn om at bestemmelsen er en beskyttelse av ytringsfriheten, ved at den skal beskytte mennesker fra å bli skjøvet bort fra å delta i samfunnsdebatten. Ytringsfrihetskommisjonen har kommet med endringer i bestemmelsen, som nylig har vært på høring. Venstre deler kommisjonens vurdering av at bestemmelsen må gjøres mer forståelig og i større grad samsvare med dagens rettstilstand, og at det er behov for å tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, i tråd med legalitetsprinsippet.

[22:32:44]: Et trygt of- fentlig ytringsrom er viktig for å ivareta vårt demokrati, og for å ta vare på åpenheten og tilliten vi har i vårt samfunn. Mange av temaene som reises i denne debatten og løftes fram i dette representantforslaget, er komplekse og reiser spørsmål knyttet til både rettssikkerhet og ytringsfrihet. Straffeloven § 185 er viktig for å verne om ytringsfriheten til utsatte grupper og styrke folks ønske om og mulighet til å delta i det offentlige ordskiftet. Vårt demokrati er avhengig av at alle mennesker og grupperinger i samfunnet fritt kan uttrykke sine meninger uten fare for eget liv og helse. Ytringsfrihetskommisjonens forslag til endringer i bestemmelsen kommer som ledd i oppfølging av kommisjonens utredning. Utredningen har nylig vært på høring, og Kultur- og likestillingsdepartementet har mottatt en rekke høringssvar. Statsråden understreker også i sitt svarbrev til komiteen at Stortinget ikke bør ta stilling til nærmere utforming av bestemmelsen på det nåværende tidspunkt, nettopp for å sikre en demokratisk prosess og et godt beslutningsgrunnlag. Det er viktig å gi regjeringen tid til å foreta en forsvarlig vurdering av innspillene før lovforslaget fremmes for Stortinget. Det er bra at regjeringen er i gang med å vurdere de forskjellige innspillene, og Stortinget ser fram til videre behandling. Videre mener Arbeiderpartiet, i likhet med statsråden, at det ikke er hensiktsmessig å regulere bruk av sosiale medier i en egen nasjonal lov etter samme prinsipper som medieansvarsloven gjør for tradisjonelle medier. Dette er begrunnet i både det juridiske, det praktiske og Norges bindinger til EU-regelverket. Statsråden redegjør også godt i sitt svarbrev for politiets samfunnsoppdrag og organisering av dette, samt for politiets øvrige ansvar og muligheter innen dette temaet som reises her.

å kortslutte en demokratisk prosess før man har fått opplyst saken i det fullstendige. Det er prosesser på gang, og det er altså helt unødvendig å vedta en lovformulering nå. Når det er sagt, så støtter ikke Fremskrittspartiet eksistensen av § 185. Såkalte hatefulle ytringer er i høy grad subjektive, og vi ser også uheldige beslutninger i domstolene basert på dagens lovgivning, det er en stor grad av subjektivitet involvert når man skal definere hva som er hatefulle ytringer. Fremskrittspartiet trekker grensen ved trusler. Da har vi egne paragrafer i straffeloven som kommer til anvendelse, og som bør brukes. Når det gjelder frie ytringer og også frykten for at folk ikke tør å ytre seg fritt fordi de kan bli beskyldt for å komme med hatefulle ytringer, er det faktisk fare for en nedkjølingsprosess. Som sterk og ganske kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten mener Fremskrittspartiet at vi ikke trenger noen hatparagraf i straffeloven. Det er dertil også spesielt at de partiene som er så opptatt av å straffe ord nesten mer enn gjerninger, sånn det kan fremstå – er de samme partiene som vil gi politiet ytterligere oppgaver som er vanskelige å håndtere, håndtere, men som ikke stiller opp og sørger for at politiet har den finansieringen de trenger for å kunne håndtere de oppdragene og de forventningene politiet allerede må håndtere i dag. Fremskrittspartiet vil advare sterkt mot å kneppe til ytterligere på ytringsrommet gjennom å utvide og forsterke lovgivningen hva gjelder hatefulle ytringer. Som jeg sier, er det subjektivt, og jeg mener det helt klart har blitt gjort vurderinger som ikke står seg opp mot ytringsfriheten. Det aller viktigste og en helt fundamental frihet som utgår av Grunnloven § 100, er retten til frie ytringer. Terskelen bør være høy

Men det finnes noen ytringer som har en så grov og krenkende karakter at det i praksis innskrenker ytringsfriheten for andre. Da er det riktig å ha en skranke

en såpass viktig paragraf som dette. Vi er ikke enig med forslagsstillerne i at det er riktig å gjøre endringer i paragrafen nå. Det er noe man skal komme tilbake til, og vi ser fram til hva regjeringen foreslår her. Så er det en rekke andre forslag som heller ikke får tilslutning fra justiskomiteen, forslag som vi mener ikke er gode nok. Men jeg vil understreke at dette er en problematikk som vi i SV er veldig opptatt av.

litet er viktig, for dette har store konsekvenser for folks liv. Vi vet hvordan hatkriminalitet kan skape dype sår som folk tar med seg resten av livet.

[22:41:19]: Dette for- slaget er altså basert på ytringsfrihetskommisjonens anbefalinger. Hver gang offentlig ytringsfrihet, hets og trakassering debatteres, er alle enige om at noe må gjøres. Men når man faktisk får sjansen til å gjøre noe, er det straks vanskeligere å vedta noe i praksis. Vi i De Grønne fremmet dette forslaget i vår, med konkrete tiltak for et tryggere offentlig ytringsrom. Forslaget skulle egentlig vært behandlet i mai, men ble utsatt til nå i desember, og nå vil det altså bli nedstemt. Jeg har forståelse for at stortingsflertallet vil ha en grundigere behandling av rasismeparagrafen. Det bør være en grundig politisk debatt når man skal endre lover. Når man leser merknadene fra justiskomiteen, kan man lett få inntrykk av at mange mener det nærmest er umulig å gjøre egne grep for å håndtere hets og sjikane på sosiale medier. Dette ser jeg som passivt, all den tid forslaget har konkrete tiltak på området. Enda mer passivt blir det når komiteen ikke tar tak i de enkleste grepene som man faktisk kan gjøre nå, som å styrke mandatet til PST, slik at de kan ivareta lokalpolitikere og andre samfunnsdebattanter. PST har selv sagt sagt at de vil ha økt beskyttelse av lokale folkevalgte, og dette ville det vært mulig å ta videre uavhengig av andre prosesser. Vi beskytter ytringsfriheten først når det er tryggere for alle å ytre seg. Flere grupper i samfunnet blir disproporsjonalt rammet av hets og trakassering. Fram til vi får ivaretatt alles sikkerhet på en god måte, vil disse gruppene de facto ha innskrenket ytringsfrihet i samfunnet vårt.

[22:43:20]: Representantfor- slaget omhandler et tema som også er viktig for regjeringen. Et trygt offentlig ytringsrom har stor betydning for å ivareta demokratiet vårt. Hatefulle ytringer kan føre til at utsatte minoritetsgrupper er mer tilbakeholdne med å delta i samfunnsdebatten enn majoritetsbefolkningen, og det er ikke noe vi kan akseptere. Jeg skal kommentere de ulike forslagene litt nærmere. Til forslag nr. 1, endringer i straffeloven § 185 om hatefulle ytringer: Jeg er enig i at det er viktig at denne bestemmelsen er hensiktsmessig utformet. Vi kommer til å vurdere ytringsfrihetskommisjonens forslag til endringer i bestemmelsen, og vi skal følge opp kommisjonens utredning. Så er det viktig at vi gir det noe tid, for å kunne ha en god demokratisk prosess og et godt beslutningsgrunnlag før man eventuelt fremmer lovforslag for Stortinget.

kontoer på forskjellige sosiale medier og på spillplattformer. Vi har valgt å styrke politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid i flere av våre budsjetter. Det kommer vi til å fortsette med. Det er viktig at politiet i økende grad også har løsninger digitalt for selv å være til stede. Til forslag nr. 4: Politiet har i dag en digital tipstjeneste for hatefulle ytringer på internett. Jeg forstår det sånn at forslagsstillerne ønsker å utvide den, slik at man også kan ta imot anmeldelser i tjenesten. Det vil kreve IT-utvikling. Det er mange viktige behov i politiet nå, og hvilke prosjekter som skal prioriteres, må gjøres på bakgrunn av kost–nytte-vurderinger. Til forslag nr. 5, som handler om mandatet til PST: Riksadvokaten har i flere år løftet fram hatkriminalitet som et område som skal prioriteres av politiet. Det gjelder også trusler og andre straffbare ytringer rettet mot politikere og samfunnsdebattanter. Og PST har et har et godt samarbeid med lokalt politi for å støtte deres arbeid med å forebygge trusler mot lokalpolitikere i bredt. Til forslag nr. 2, som handler om regulering av ansvaret til tilbydere av Dette er jo en utfordring. Globale tek-giganter står bak de fleste store medieplattformene, og vi kan ikke regulere dem på en effektiv måte alene i Norge. I dag følger det av ehandelsdirektivet, gjennomført i ehandelsloven, at plattformselskapene ikke plikter å overvåke alt som publiseres på deres tjenester. EU har vedtatt en forordning om digitale tjenester som skal bedre kontrollen med internettplattformene og motvirke ulovlig innhold på nett, og vi er i ferd med å vurdere eventuell innlemming av denne i EØS-avtalen.